sa sjednicom i prelazimo na - Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. godini, prvo čitanje, P.Z. br. 254 Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a Predlagatelj ovog akta je na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskog sabora, kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Materijale ste primili u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin zastupnik Slavko Linić u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. SDP je u okviru paketa antirecesijskih mjera predložio i Zakon o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. godini sa željom da građanima Hrvatske koji su kreditno zaduženi omogući lakše izvršavanje obveze prema bankama. U svom današnje izlaganju u ime kluba nastojat ću izbjeći sve brojke samo iz jednog razloga da ne bih ispravkama u biti skrenuli u temu nadmetanja koliko je nezaposlenih, koliko je koji građanin zadužen i koliko je stvarno duboka recesija. Nedvosmisleno mislim da se danas možemo složiti da Hrvatsku je zahvatila recesija i da takva recesija kako god ju tko od nas smatrao većom ili manjom ima negativne učinke i na gospodarstvo i na građane Hrvatske. Evidentno je da je broj nezaposlenih u Hrvatskoj vrlo visok i da dio tih koji su u u posljednje vrijeme registrirani na Zavodu za zapošljavanje vjerojatno nisu razmišljali da će biti nezaposleni, ulazili su u određene kreditne odnose radi kupnje stana i samim tim sad su došli u nepovoljniji položaj jer su jednostavno izgubili radno mjesto zbog razloga što su poslodavci smanjili svoje gospodarske aktivnosti pa je bilo neophodno da smanje broj radnih mjesta. Isto tako, evidentno je da je Hrvatska kao zemlja zadužena posebno ja bih rekao u inozemnoj valuti i da u tom ja bih rekao dijelu ogroman broj dugova nose i građani Hrvatske što znači da građani Hrvatske imaju snažno opterećenje kućnog budžeta sa otplatama kredita. naravno, tada dolazimo do situacije da nema radnog mjesta, da nema prihoda s kojim se može servisirati bankarski krediti, a opet ocjenjujemo da je stambeno pitanje toliko važno i da mnogi građani koji su išli na vlasničko rješavanje stambenog pitanja trebaju biti potpomognuti. Dapače, smatramo da jedna od antirecesijskih mjera bi trebala biti daljnja kupovina stanova, daljnji ulazak u nabavu vlastitog stambenog prostora i naravno kad tako razmišljamo onda nam je itekako važno da pokušamo naći kvalitetan odnos između građana Hrvatske i bankarskog sustava koji prije svega žele uredno servisiranje kredita. Dapače, razlog klubu da predloži ovaj zakon je što su neke veće banke u svojim uvjetima poslovanja predvidjeli za 2009. godinu ukoliko građani Hrvatske nisu u stanju servisirati kredite po osnovu stambene izgradnje da im se 2009. godina, znači čak ako su to i dvije otplate prebace na kraj otplatnog perioda i samim time banke su svojim vlastitim uvjetima poslovanja omogućili građanima Hrvatske da budu uredni, da servisiraju kredit, a da teškoće iz ove godine presele na kraj otplatnog perioda vjerujući da ćemo na taj način preskočiti 2009. godinu kao godina negativnih posljedica recesije u Republici Hrvatskoj. Također, klub SDP-a svjestan toga da je to nešto što će snažnije, jače banke učiniti, da svojim uvjetima poslovanja će snažnije banke biti korektne u odnosu prema građanima Hrvatske i svojim dužnicima. Ali se bojimo da dobar dio ostalog bankarskog sustava to neće biti u mogućnosti i tada ocjenjujemo da će u Hrvatskoj doći do neravnopravnosti ovisno o tome koji građanin je kod koje banke uzeo zaduženje. I samim tim smatrali smo da ako već Vlada intervenira sa recesijskim, antirecesijskim mjerama da bi i ovo bila jedna od mogućih antirecesijskih mjera u kojima će Vlada obvezati banke na izmjene uvjeta poslovanja i na taj način banku natjerati, svaku banku ili financijsku instituciju koja se bavi akreditiranjem stambene izgradnje natjerati da brine o svom vjerovniku i da nemogućnost zbog nezaposlenja, servisiranja kredita preseli na kraj otplatnog perioda i tog trenutka i u tom trenutku ima redovito, kvalitetno servisiranje, a bankarskom sustavu na neki način preseli U isto vrijeme ocjenjujemo da u posljednja dva mjeseca najviše kod banaka se zadužio državni proračun. Prema tome, značajna sredstva bankarskog sustava angažirao je državni proračun. U isto vrijeme zbog određenog klizanja tečaja visina bankarskih dugova je povećana, pa su sad problem i određena ograničenja u monetarnoj politici koje ne dozvoljavaju bankama kreditiranje. Prema tome, samim tim mnoge od banaka će imati problema kako izvršavati obveze prema monetarnoj politici, kako ograničiti plasmane, a smatramo da ovakvom mjerom hrvatska Vlada i hrvatski Parlament bi bankama jednostavno nametnuo tu obvezu. Ne bi bilo povrata kredita smatramo da bi i monetarna politika se uskladila sa jednom od ovih fiskalnih mjera i da bi na neki način neophodno povećanje bankarskih zaduženja bilo prisutno s obzirom da nema povrata kredita. Možda par uvodnih riječi kako je ovo i opća rasprava o kompletnom paketu antirecesijskih mjera kluba SDP-a jer ocjenjujemo da kod posljednje rasprave je bilo dosta nesporazuma da na neki način cijeli taj paket nije jedinstven, da na neki način nije konzistentan jer fale određeni dodatni propisi. Pa bi onda ja vrlo jasno rekao da je paket antirecesijskih mjera kluba SDP-a donesen i predložen u cilju zaštite gospodarstva, u cilju zaštite građana i u cilju, ja bih rekao štednje javnog sektora. Pa bismo mogli reći da u tom dijelu on se odnosi na krupne promjene u poreskoj ili fiskalnoj politici, dobar dio tog paketa je već i obrađen u Hrvatskom saboru, na žalost nije prihvaćen i odbijen je. I ako se sjećate, svi ti poreski zakoni su pokušali naći rješenje kako smanjiti trošak plaće kod gospodarstva, a da ne diramo neto plaću. I naravno, uvijek se radi o zdravstvenom doprinosu i prijedlogu SDP-ovih zakona da se zdravstveni doprinos iz troška rada seli na poreze poreze od imovine i da na taj način rasteretimo gospodarstvo u ovoj teškoj situaciji. Drugi paket koji još nije ni bio na raspravi jer nema mišljenje Vlade, jedno 8 prijedloga zakona parafiskalnih nameta koje očekujemo da bi mogli smanjiti u ovoj godini i to iz razloga da ponovo rasteretimo gospodarstvo. I naravno, kad govorimo o fiskalnim zakonima i građanima, onda su to prijedlozi međustopa na energente energente i dječju hranu i obuću kako bi građanima zbog evidentnog, ja bih rekao pada životnog standarda i kućnih prihoda, na neki način omogućili lakše preživljavanje u 2009. godini. Ovaj zakon okrećemo prema odnosu građana i banaka, ocjenjujemo da nakon posljednjih vrlo jasnih najava banaka da će poskupiti stambene kredite, a s obzirom na, ja bih rekao fleksibilnu kamatu i, budimo iskreni vezani tečaj uz euro, da je evidentno da bi morali nešto učiniti na području visine otplate ili novih dodatnih troškova za građane Hrvatske. I evidentno je da bi također poreznim zakonima i oporezivanjem, i to visokim oporezivanjem svake kamate koja nam se čini prihvatljiva u ovo recesijsko vrijeme, da bi na neki način morali fiskalnim porezima i fiskalnim politikama utjecati na bankarski sustav da ne opterećuje ni građane, ni gospodarstvo sa prevelikom kamatom ili, budimo iskreni, da ostvaruju ekstra profite u 2009. godini kada će i privreda i građani imati ogromnih tereta i ogromnih teškoća u nošenju negativnih efekata ove recesije u Republici Hrvatskoj. Prema tome, jedan od dodatnih zakona je evidentno i zaštita visine kamate i oporezivanje svega onoga što je iznad neke normale koju bi mi mogli očekivati, a samo u u cilju sprječavanja ekstra profita banaka. Prema tome, vidimo da fiskalnim mjerama u mnogo čemu možemo kontrolirati tržište i ne dozvoliti da u recesiji netko prolazi bolje, a da sav teret padne ubiti na poduzetnike i na građane Hrvatske. Kad govorimo o našim mjerama u cilju, ja bih rekao kvalitetnog štedljivog ponašanja javnog sektora, onda su tu niz mjera koje govore o i trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, ali i cijelog javnog sektora kroz proračun Republike Hrvatske i ubiti prijedlogom kojim smo očekivali da će Vlada već do polovice ovog mjeseca dostaviti rebalansa, pokušati na neki način sve pakete, cijeli paket ovih zakona koji su dali presložiti kroz proračun. Naravno, s obzirom da je dobar dio naših prijedloga već odbijen, ocjenjujemo da samo uštedama u proračunu bitnije nećemo moći utjecati na smanjenje tereta građana i poduzetnika evidentno je da s obzirom da su do sada odluke Vlade o recesijskim mjerama nedovoljne jer nema provedbe ni dokumenata o tim tim mjerama da već evo, bilježimo i prve negativne ocjene o rejtingu, financijskom rejtingu Republike Hrvatske. I možda još par riječi obzirom na mišljenje Vlade Republike Hrvatske o našem prijedlogu i u ime predlagača kluba SDP-a zaista mogu reći da prihvaćamo sugestiju Vlade Republike Hrvatske da 11. 11. mjesec ili 1. studeni ne bi trebao biti datum koji bi na neki način opet podijelio građane na one koji imaju pravo ili nemaju, pa ocjenjujemo da svi građani koji su na zavodu za zapošljavanje, jer to znači određenu promjenu u odnosu na zaduženje, zaduženje, imaju pravo na prolongaciju kredita na kraj otplatnog perioda. I ocjenjujemo da sugestija Vlade u tom dijelu i primjedba Vlade da ne bi trebalo opet dijeliti građane Hrvatske je za nas dobro dobro rješenje i u našem drugom čitanju mi bi zaista predložili da svi građani koji su na zavodu, jer je to promjena, jer oni koji su prije bili, nisu ni mogli zaključiti ugovor o kreditu jer im banka nije davala kredite, da sada ako su na zavodu omogućimo građanima Hrvatske prolongaciju kredita na kraj otplatnog perioda. Na taj način, s obzirom da je samo ta primjedba bila Vlade Republike Hrvatske, vjerujem da mi ne bi pravili razliku među građanima i da je onda naš prijedlog prihvatljiv prihvatljiv i da bi u drugom čitanju mogli, eto sa ovim izmjenama tekst prilagoditi i mišljenju Vlade. Uvijek ostaje temeljno pitanje, da li u vrijeme recesije ovakvim fiskalnim politikama utjecati na financijsko tržište? Mi ocjenjujemo da da, ponašanja banaka koji razmišljaju samo o sebi je još veća potvrda da moramo intervenirati i na to tržište. I ponavljam, dobar dio banaka ovaj način komuniciranja sa građanima je već primijenio jer su izmijenili opće uvjete poslovanja. Jedan dio banaka to neće biti moguće zbog i monetarne politike a i zbog vlastitih problema sa likvidnošću. I mi smatramo da tada fiskalna vlast mora ponuditi rješenje za građane ma i da nam građani moraju biti prioritet rješavanja. I to je razlog smatramo da je moguće pozitivno se izjasniti o ovom prijedlogu zakona. To nam da je i Zakon o financijskim institucijama tu mogućnost i mislim da su to vrlo jasne poruke tada i i Vlade i parlamenta o brizi, o građanima da bi im ublažili negativne posljedice recesije u Republici Hrvatskoj. Hvala. **Bebić, Luka Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Ja bih samo kratko uvodno rekao obzirom da je uvaženi zastupnik Linić isto praktički i interpretirao odnosno pročitao dakle očitovanje Vlade Republike Hrvatske koja ne podržava navedeni prijedlog iz razloga koje je on dobro i prenio. Međutim, ja bih ovim putem rekao još nekoliko stvari vezano za ovaj Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita. Dakle, i u uvodnoj riječi a ja vjerujem i u tijeku rasprave koja će trajati danas sigurno da će biti spomena i oko stanogradnje i oko stambenog zbrinjavanja i općenito oko socijalne politike u smislu ublažavanja posljedica ove trenutne gospodarske situacije ako hoćete financijske i ekonomske krize. Mislim da sve to sada što sam nabrojio praktički Vlada Republike Hrvatske je već implementirala u novi paket antirecesijskih mjera i kako je bilo samo prezentacija tih mjera a sada i njihova implementacija koja traje jer sigurno da je to nemoguće napraviti i provesti preko noći. Pojedine mjere sigurno da treba i traže određeni vremenski rok ali vi isto tako vrlo dobro znate dakle da je u njima poseban naglasak između ostalog stavljen i na oživljavanje ponovno i tržišta nekretnina a u isto vrijeme naravno i daljnje stambeno zbrinjavanje hrvatskih građana dok isto tako treba reći da je cijeli paket antirecesijskih mjera prožet možemo tako reći jednom osnovnom mišlju a dakle u ovim uvjetima sve je usmjereno praktički na zadržavanje radnih mjesta u okviru naravno mogućnosti dakle u što je većem mogućem broju a isto tako ublažavanje svih eventualnih koje već osjetimo negativnih posljedica trenutne situacije, tako da ta socijalna komponenta se u svakom slučaju očituje i vidi i vidi iz antirecesijskog programa odnosno mjera Vlade. Što se tiče mjera fiskalne politike mislim da će o njima isto biti dosta govora. I sami znate i pratite trenutni tijek i razvoj događanja vezano za rebalans proračuna. Dozvolite mi samo da kažem nevezano na ovaj rebalans proračuna koji mi sada radimo, dakle čitav niz mjera koje se možda nisu toliko zvučno pokazale i možda nisu sa tolikom pažnjom i pozornosti viđene ali u svakom slučaju treba skrenuti pažnju na njih. Dakle, već od kraja prošle godine kada su krenuli određeni problemi i poteškoće i likvidnosti u servisiranju ne samo dugova države i potrebe refinanciranja nego općenito cijelog sektora mislim da su brojne mjere što kratkoročne što ipak nekakve možemo reći srednjoročne utjecale na to jedno ublažavanje ovih posljedica. I u ovom Saboru je nekoliko puta bilo govora o značajnom rastu i pritiscima na rast kamata prije svega na onom prekonoćnom i međubankarskom tržištu jer jednostavno to je bila između ostalog i posljedica trenutnih aktivnosti, ali isto tako treba reći da je Vlada u okviru svojih mogućnosti a to je dakle u okviru fiskalne politike kojom upravljaju i koja joj je zapravo na raspolaganju upravo utjecala na ublažavanje ovih pritisaka jer i sa bankama s kojima konstantno radimo i sa cijelim financijskim tržištem jednostavno u okviru svojih mogućnosti pozivamo konstantno njih ali i zapravo proaktivno djelujemo da bi se ti pritisci ublažili. Mislim da rezultati su bili i još uvijek se mogu vidjeti. Međutim, to nije stvar koja je završena priča, to je nešto što mi kontinuirano moramo raditi i sigurno da su i banke svjesne svih opasnosti i da banke i na isti način možemo reći razmišljaju. S druge strane, banke su naravno privatne institucije, profitne institucije kojima je profit u interesu ali država u svakom slučaju nastoji, zna i svjesna je svojih mogućnosti i svojih mjera koje može provesti kako bi zapravo u konačnici cijeli efekt, negativni efekt bio što minimalniji. I u konačnici ono što sam rekao i uvodno, samo da ponovim. Dakle, cijeli paket antirecesijskih mjera koji smo mi naveli kao novi upravo iz tog razloga da se da naglasak da to nije nešto sada koje je odjedanput stavljeno na stol i krenuti u provedbu nego da se već i provode određene mjere. Isto tako, i rekli smo da nije ni konačni prijedlog antirecesijskih mjera nego je potrebno i promišljati i dodatno vidjeti u razvoju situacije koje još moguće mjere i i općenito aktivnosti implementirati kako bi zapravo i ovu a ja bih rekao vrlo vjerojatno i slijedeću godinu prošli što bezbolnije. Hvala lijepa. Toliko za uvod.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 Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 28. sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. godini i to kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru prevladalo je mišljenje da nema potrebe za primjenom državnog …/Govornik se ne razumije./… budući da se radi isključivo o ugovornom odnosu između poslovnih banaka i komitenata a za primjenu prolongacije otplate anuiteta za stambene kredite poslovne banke u Hrvatskoj već imaju zakonsku mogućnost u okviru općih uvjeta poslovanja ali i financijsku s obzirom na njihov financijski potencijal i ostvarenu dobit. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova 7 glasova za i 3 glasa protiv predložiti Hrvatskom saboru zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita koji je predložio Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. U ime HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Klub zastupnika SDP-a podnio je Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. godini kojim predlaže da korisnici stambenih kredita koji su izgubili radno mjesto i koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje od 1. studenog 2008. do 31. prosinca 2009. godine, da oni imaju mogućnost prolongacije anuiteta stambenih kredita koji dospijevaju tijekom 2009. godine. I kako je u obrazloženju prijedloga zakona navedeno, taj prijedlog zakona je izrađen kao posljedica svjetske gospodarske krize koja je zahvatila i Hrvatsku, te zbog povećanja broja nezaposlenih koji bi ako imaju stambene kredite doveli u pitanje mogućnost otplate anuiteta pod tim istim kreditima. Za pretpostaviti je da je ovakav prijedlog zakona došao zbog procjene da su to banke u mogućnosti učiniti i to zbog iznimno dobrih rezultata i dobiti koje su ostvarile i da su to u mogućnosti učiniti, a da ničim ne ugroze redovito svoje poslovanje. Klub HDZ-a smatra da bi se primjenom ovog prijedloga zakona narušavalo mnoga, a najmanje 4 temeljna načela pravnog sustava. Narušavalo bi se načelo nediskriminacije, jer ovaj predloženi zakon bi diskriminirao korisnike kredita, jer bi ih se dovelo u neravnopravan položaj i podijelili bi ih u dvije skupine. Prvu skupinu oni koji ne bi imali pravo na mogućnost prolongacije anuiteta stambenih kredita, jer su ostali bez radnog mjesta prije 1. studenog 2008. godine i na one koji bi imali mogućnost i pravo na prolongaciju otplate stambenih kredita, jer su ostali bez posla nakon 1. studenog 2008. godine. Došlo bi s ovim prijedlogom zakona o prolongaciji stambenih kredita i do narušavanja načela razmjernosti, jer predloženi zakon predstavlja nerazmjernu izravnu državnu intervenciju na tržištu, budući da se njime narušavaju ustavno pravno zajamčene slobode ugovaranja i prava vlasništva. Kolega Linić u ime SDP-a ovdje kazao i malo prije kako su banke i to je točno, već rezervirale sredstva za mogućnost otplate stambenih kredita i anuitet. One su rezervirale ta sredstva, jer i imaju ta sredstva i imaju mogućnost to i učiniti. Onda nema nikakve potrebe donositi poseban zakon koji bi ih tjerao na tako nešto kada one već same to pripremaju i same mogu to učiniti. kazano je s čim se također slažem, da ima banaka koje to nisu u stanju učiniti. Onda bi bilo prilično neoprezno kada bismo zakonski propisivali da to one moraju učiniti, iako zato nemaju mogućnosti, jer bi time doveli u pitanje samo funkcioniranje bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj, a znamo je bankarski sustav, stabilan bankarski sustav preduvjet stabilnog gospodarstva i osnovni preduvjet stabilnosti same države. S ovim prijedlogom zakona došlo bi do načela narušavanja pakta sum servanda, ugovori se moraju poštivati. S ovima prijedlogom zakona ugovori se ne bi poštivali, a znamo da u zapadno razvijenim zemljama čak u poslovanju vrijedi načelo meum iktumpaktum, moja riječ je ugovor, a ovdje bismo došli u situaciju da ni ugovor nije temelj koji vrijedi, nego bi se on mijenjao zakonom. Ovo zajamčeno pravo se odnosi posebno na privatno pravne odnose, a odnos između poslovnih banaka i komitenata je isključivo privatno pravni odnos. Isto tako došlo bi do narušavanja načela pravne sigurnosti, jer bi primjenom novog zakona došlo do retroaktivne primjene. I to došlo bi do retroaktivne primjene prava koja prema ustavno pravnim odredbama dopuštena su tek u iznimnim situacijama. Osim navedenih razloga, nameće se i potreba analiza financijskog, odnosno bankarskog sektora radi što objektivnijeg sagledavanja problematike stambenih kredita i mogućnosti prolongacije otplate anuiteta onima kojima je to doista potrebno. Zato treba istaknuti da su poslovne banke bile i ostale glavni izvor stambenog financiranja u Republici Hrvatskoj, tako da je do kraja veljače 2009. godine ukupno odobreno 53 milijarde kuna stambenih kredita. I to građanima Republike Hrvatske s prosječnom efektivnom kamatnom stopom u iznosu od 7,8% u razdoblju od 2001. do 2008. godine. Isto tako treba naglasiti da poslovne banke u Republici Hrvatskoj nemaju zasebne politike stambenog kreditiranja, nego je politika stambenih kredita čini jedan integralni dio sveukupnih pravila i sveukupnih općih poslovnih politika banaka. Zabrinjava činjenica da poslovne banke u Hrvatskoj na razno razne načine stimuliraju različite oblike kratkoročnog kreditiranja stanovništva, kao što su nenamjenski krediti ili čuveni tzv. minusi po tekućim računima, a da su stanovništvu sve nedostupniji dugoročni stambeni krediti. Dobre su naznake da ima i drugačijih pristupa, jer ovih dana smo svjedoci da je došlo do izmjene stambene politike prema stanovništvu Republike Hrvatske kada su u pitanju i stambeni krediti, jer su neke banke najavile i već počele ugovarati niže kamatne stope i što će dovesti sigurno do povoljnosti i do realizacije prodaje velikog broja stanova koje su izgrađeni, a ne prodani. A isto tako do mogućnosti da stanovnici riješe svoju osnovnu potrebu stan. Isto tako bi naglasili da u Republici Hrvatskoj stambeni krediti čine tek 35% ukupnog kreditiranja stanovništva u Republici Hrvatskoj. Ovo je podatak koji upućuje na to da je u suprotnosti sa državama u eruozoni, gdje je ukupni udio stambenih kredita u ukupnom kreditiranju stanovništva čak 75%. To znači da je u Hrvatskoj udio stambenih kredita u ukupnom kreditiranju stanovništva, dvostruko niži nego u državama eurozone.

I kada se ima na umu da su ostvarile dobiti 10,5 milijardi kuna na stambenim kreditima, a ukupno u 9 godina 23,6 milijardi kuna, onda to nas upućuje na zaključak da banke dosita imaju prostora, da je to dostatno da nađu načina i prostora kako izići u susret ili definanciranjem ili reprogramom onima kojima je to najpotrebnije koji nisu u mogućnosti redovito otplaćivati anuitete za stambene kredite. Isto tako mislimo da su ti rezultati dovoljni, da nije potrebno uvoditi devizne klauzule, niti promjenjive kamatne stope. Jer u ovih posljednjih 9 godina isključivo se koriste poslovne banke kada situaciju koriste da promijene kamatnu stopu na više, a još nije bilo slučajeva da su promijenili kamatnu stopu na niže. Klub HDZ-a smatra stoga da nema nikakve potrebe za određenom primjenom državnog intervencionizma a što u sebi sadržava ovaj prijedlog zakona. Jer se u ovom slučaju radi isključivo u ugovornom odnosu između poslovnih banaka i komitenata. Bankarski sektor valja prepustiti tržištu. I uvjereni smo da će i tržište doista dovesti do toga da će ponuda novca određivati i visinu kamatnih stopa. A sama činjenica da hrvatsko stanovništvo i hrvatski gospodarski subjekti štede više nego ikada, što je danas štednja samo depozita u poslovnim bankama u iznosu 175 milijardi kuna to nas upućuje da postoji dobar kreditni potencijal koji će poslovnim bankama omogućiti i reprograme građanima za otplatu anuiteta stambenih kredita ali i praćenje gospodarskih projekata u Republici Hrvatskoj kojih ima na stotine i koji čekaju da ih poslovne banke kreditnim plasmanima prate. Dakle, nesporno je da poslovne banke u Hrvatskoj za primjenu prolongacije, otplate anuiteta za stambene kredite već imaju mogućnost u okviru svojih općih uvjeta poslovanja ali i financijsku s obzirom na sve podatke koje smo iznijeli ovdje. Nesporno je da je financijska kriza zahvatila svijet, nesporno je da je financijska kriza došla i u Hrvatsku, ali isto tako valja naglasiti još jedanput samo da bismo potvrdili da poslovne banke u Hrvatskoj imaju mogućnosti i kreditnog potencijala i financijsku mogućnost da ponude prolongaciju otplate stambenih kredita onima kojima je to potrebno jer i najnoviji podaci iz poslovanja iz 2009. godine upućuju da i uvjetima financijske krize banke, poslovne banke u Hrvatskoj posluju dobro čak i bolje nego u istom razdoblju prošle godine. Tako su u siječnju ostvarile 440 milijuna kuna dobiti za razliku od siječnja 2008. godine kada su ostvarile 314 milijuna kuna dobiti što je čak 40% više nego u istom razdoblju prošle godine. Dakle, nesporno je i to da poslovne banke u Hrvatskoj imaju prostora za sniženje kamatnih stopa za kamatne kredite kao i na eventualno potrebne ustupke građana u pogledu prolongacije anuiteta i to najvjerodostojnije potvrđuje činjenica da su poslovne banke koje zapošljavaju nešto malo manje od 1% ukupno zaposlenog stanovništva Republike Hrvatske prisvajaju čak 15% dobiti koju ostvaruje gospodarstvo Republike Hrvatske. Zbog svega navedenog Klub HDZ-a će glasovati za zaključak da se ne prihvati Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita. Hvala lijepa. **Bebić, Luka SDSS-a i gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče. Mi u klubu imamo potrebu da se osvrnemo na ovaj Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita. Smatramo da je ovaj predloženi tekst zakona u svom prijedlogu, u svoj nomotehnici prilično kratak i da je cijela jedna, pokušaj, da jedna cijela problematika se stavi u nekoliko članaka da nije ovog puta efektno urađeno. Mislimo da su implikacije šire od onoga što je ovdje nama predloženo, međutim, isto tako je osjećaj da je ta ideja koja je, koja se provlači kroz ovaj prijedlog vrlo dobra ideja i vrlo dobra gesta socijalne osjetljivosti u ovom trenutku i na tako jednoj, samoj takvoj jednoj gesti i pokušaju da se ona na ovakav način artikulira vam treba kao opoziciji čestitati. No, mislimo da ne bi bilo dobro da bude samo osnovni cilj predlagača da se privuče pozornost na ovaj problem a bez stvarne mogućnosti da se problem normativno i uredi. Zašto to kažem? Zato što mislimo da ovdje postoji par dilema, konkretnije dvije formalno pravne prirode, dileme za koje smo neka objašnjenja čuli a očekujemo da ćemo ih pojasniti do kraja rasprave. I treća dilema je suštinske, odnosno sadržajne naravi. Prvo, sam kreditni odnos u formalno pravnom smislu gdje imamo kreditore i debitora i koji stupaju jasno i čiste kreditne odnose, ugovorne odnose, onog trenutka kada disponiraju svoju volju kod javnog bilježnika, on postaje strogo formalni, formalni ugovor. I da se ne vraćam na latinski postulat koji je ovdje rečen a koji je u stvari osnovno pravilo obligacija, da se zaključeni ugovori moraju u cijelosti poštovati. Mislimo da bi svako i ovako predloženo interveniranje države u ovakve čvrste ugovorne obveze, gdje su stranke slobodno disponirale svoju volju poljuljale u krajnjem slučaju u sigurnost pravnog sustava, sigurnost pravnog sustava Republike Hrvatske a da se pri tome očekivani ekvivalent nekakve koristi od toga ne bi ostvario. Pitanje je isto tako da li banke, ono što je naša dilema, da li banke u takvim slučajevima imaju pravo očekivati i nekakvu naknadu štete ili nekakvu vrstu izmakle dobiti zato što ne mogu oprihodovati, odnosno naplatiti, naplatiti kamate, naplatiti rate, odnosno uprihodovati taj sve uloženi novac u određenom i očekivanom trenutku koji su to očekivali. Pa isto tako opasnost da se isto tako moguće, ako je država intervenijent kroz ovaj zakon u takav odnos da država onda bude moguće i odgovorna za naknadu štete takvim bankama. S obzirom da se radi o bankama koje su uglavnom u stranom vlasništvu realno je za očekivati da će one itekako znati iskazati takvu vrstu štete prema intervenijentu odnosno prema proračunu Republike Hrvatske. Druga naša formalno-pravna dilema jeste da u članku 1. je ovim zakonom rečeno da će se obaveza kreditnih institucija je da u svojim svojim općim uvjetima poslovanja propišu mogućnost prolongiranja anuiteta za stambene kredite fizičkim osobama itd. itd. Mislimo da je ova definicija ovako kao što je iznešena uglavnom definicija obaveza za banke pro future, dakle za neko buduće vrijeme i da se ona ne bi mogla retroaktivno odnositi na ciljani period od 1.11.2008. do 31.12.2009. Mislimo da taj dio, taj prvi članak koji je u stvari i sama izreka zakona bi trebalo nomotehnički urediti, da bi ono u stvari imalo nekakvog svog i formalno-pravnog smisla. Pitanje je isto tako da li se ovim prijedlogom zakona čini diskriminacija i nekih drugih socijalnih skupina koje se nalaze izvan ovog predloženog datuma i koje su bez posla ili su u nekakvim nepovoljnim radno-pravnim statusima koji ne moraju biti samo otkazi. Postavlja se isto tako pitanje šta je sa njihovim jamcima i sudužnicima? Kakva je sudbina tih jamaca i sudužnika, jer me nitko ne može uvjeriti da banka neće posegnuti za svojim instrumentima osiguranja pa naplatiti to od sudužnika i jamaca. Na kraju to se vidi danas. Danas su banke toliko agilne i ažurne u naplatama svojih potraživanja prema debitorima, da već u roku 30 dana aktiviraju i angažiraju sva sredstva osiguranja, zadužnice itd. i prema jamcima i prema sudužnicima i bojimo se da činjenica da banke imaju raspoloženja da pomognu građanstvu u ovom trenutku ne stoji. Ovog trenutka ne znam kako će biti za neko skoro vrijeme. Postavlja se isto tako pitanje šta je sa seljacima kao kategorijom koja je ušla u posao kroz OPG koja je zadužila svu svoju privatnu imovinu, stavila pod hipoteku da bi dobila kredite za strojeve za repromaterijal, za reprodukciju proizvodnje itd. Šta je recimo sa mljekarima koji su se zadužili da bi podigli mini farme, pa sad kroz nekakvu nepovoljniju situaciju na tržištu mlijeka ili stimuliranju otkupa mlijeka ne mogu plaćati te kredite. Šta je sa stočarima koji svoje matično stado daju u garanciju, a država im ne dozvoljava da izvezu stoku, odnosno ovce konkretno, pa one imaju problem sa isplatama svojih kredita. Zašto to kažem? Zato što velik dio populacije je kao alternativno zaposlenje onog trenutka kad je dobio otkaz prije ovog datuma koji se ovdje navodi je osnovao OPG i potražio sebi način života kroz OPG. Prema tome, smatramo da je takav oblik rada, dakle obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo isto tako jedno drugo, pod navodnicima drugo tržište rada u ovoj državi o kom treba također voditi računa. Šta je recimo sa umirovljenicima kojima stižu veće, uvećane kamate i ne mogu sad davno preuzete kredite otplaćivati od svojih mirovina, jer su kamate tolike da su im gotovo poduplale anuitete za kredite. Mislimo stoga da bi možda bilo za razmišljati da se ovaj tekst doradi na način da se kao mjere intervencije prema poslovnim politikama banaka predlože i uglavnom neke mjere koje bi ih prisilile da ne povećavaju već ugovorene kamate, da fleksibilnije koriste ta sredstva osiguranja kredita prema dužnicima, sudužnicima debitora, odnosno korisnika kredita. I ono što mislim da je vrlo važno da banke treba natjerati da posluju u skladu s ovim vremenom i da ne ostavljaju dojam da je najbitnija sigurnost njihovoga profita. I konačno, banke bi trebale u svakom slučaju na tržištu Republike Hrvatske da posluju po istim principima po kojima posluju na tržištu svojih matičnih država, po istom poslovnom moralu i po istim poslovnim pravilima i to bi bio na neki način korektiv koji bi mogli ovdje intervenirati prema poslovnim politikama banaka. I da zaključim. Mislimo da je ova ideja predlagača dobra. Međutim, treba je kvalitetnije, sadržajno odnosno nomotehnički doraditi. Ako ćemo čak i …/Govornik se ne razumije./… to promatrati mislimo da je cilj predlagača potpuno jasan, ali nije dovoljno sveobuhvatan, ne obuhvata sve socijalne kategorije. Unutar Srpske zajednice moram istaći da imamo znatno više kreditno zaduženih ljudi po osnovi poljoprivredne proizvodnje ili znatno više umirovljenika kao debitora, nego radno aktivnog stanovništva koje je u jednom periodu izgubio izgubio posao. Na žalost je tako. Na žalost Srpska manjina još uvijek ne može da se pohvali da u dobrom svom dijelu može da ostvari pravo na rad. Prema tome, nema ni mogućnost da bude kreditno zadužena. Prema tome, velik dio srpske populacije u Republici Hrvatskoj neće doći pod udar pozitivnih mjera ovakvog interventnog zakona. Pitanje zapošljavanja, provođenja akcijskog plana zapošljavanja itd., jedno ozbiljno pitanje koje svakako traži raspravu i nećemo je sad otvarati. Ali je bitno da se naglasi u kontekstu ovih mjera koje predlagač Prema tome, evo ovu ideju uzimamo kao vrlo pozitivnu, ali sa rezervom da se ona uredi ovako kao što mislimo da bi trebalo urediti. Hvala vam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. U ime predlagatelja gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, kratki osvrt na izlagače prethodna dva kluba. Kad govorimo o raspravi u ime kluba HDZ-a i ja bih rekao četiri problema koje bi ovaj zakon izazvao u odnosu tržišne ekonomije građana i vlasti tada bih ja samo htio reći sljedeće. Nejednakost koja je u zakonu izražena, klub SDP-a ju je uočio, prihvatio primjedbu i smatramo da ne treba 1. studenog biti datum po kojem ćemo dijeli one koji su ostali bez posla ili ne već da to budu nezaposleni. Znači, da to budu oni koji su na Zavodu za zapošljavanje i samim tim nećemo dobiti tu nejednakost ljudi koji jesu pogođeni krizom, nisu i koji je to datum početka krize. Tako da smatram da izmjenama u tekstu konačnog prijedloga zakona bi otklonili tu nejednakost. Sada dolazimo do sljedeće nejednakosti. Ocjena da će krupne banke ta svoja mjerila promijeniti ostaje vrlo jasno da će ostati male banke koje to neće promijeniti. Također iz rasprave kluba HDZ-a smo čuli da neke banke to ne mogu promijeniti. I mi sada smatramo da, zato treba državni intervencionalizam u zaštiti građana neovisno o mogućnosti banke, neovisno o mogućnosti banke jer u ovom trenutku nama je opredijeliti se, ili ćemo ostati kroz tržne ekonomije i poštivanje ugovora ili ćemo štititi građane da ako ako banka ne može to učiniti, mi budemo na strani banke. Znači, ovdje je vrlo jasna poruka SDP-a. Mi želimo državnim intervencijama zaštititi građane, a nek se banke snalaze. Prema tome, tu moramo samo dati sljedeći odgovor. Da li je recesija nešto što zahtjeva državni intervencionalnizam? Mi velimo da, recesija je to. I mi moramo osjetiti tko je taj tko će negativne posljedice osjećati. Mi velimo građani i poduzetnici i zato treba intervencija sa strane državne vlasti da se stanemo na stranu onih koji će najteže posljedice osjetiti, a to su građani i gospodarstvo, a banke neće osjetiti toliko problem. Prema tome, one će se morati organizirati malo drukčije i zato velim da narušavamo nekakve tržišne slobode, ali ocjenjujemo da recesija to zahtjeva od vlasti i da je to ponašanje vlasti da se okrene prema onima koji trpe negativne posljedice. Klub HDZ-a veli nećemo poštivati ugovore koji su sklopljeni sa ovakvim mjerama. Pa vidite, osnovni problem je da građanin koji je ostao bez radnog mjesta, a nije mislio da će ostati bez radnog mjesta ne može izvršiti ugovor. Znači, mi ocjenjujemo građanin neće moći otplatiti ratu. On neće biti u stanju poštivati ugovor. On ga neće poštivati, to je nedvosmisleno. I sada sa ovakvim prijedlogom, što mi činimo? Mi činimo da oni sklope novi ugovor mjerama države, intervencijom države i da svoju nemogućnost otplate prebace na kraj otplatnog perioda. Znači, mi ih samo silimo da preugovore ugovor i da se ugovor poštuje. Jer ukoliko mi to ne učinimo, građanin ne može otplaćivati, nema poštivanja ugovora. Građanin svoju obvezu neće biti u mogućnosti provesti. Kad govorimo o pravnoj sigurnosti, nema, ja ja bih rekao, pravne nesigurnosti. Mi samo regulacijom tržišta, jer ocjenjujemo da recesija zahtjeva to od nas, državnom intervencijom mi nastojimo balans na tržištu načiniti. Zašto? Jer nam je cilj zaštititi one koji najviše trpe od recesije, zato što ocjenjujemo da je stambeni problem, problem broj jedan i ne smijemo ga ostaviti bez rješenja. I zato što ocjenjujemo da i daljnje ulaganje u stambenu izgradnju je interes i bankarskog sustava i građana i same vlasti. Zato mi ocjenjujemo, nema pravne nesigurnosti, nema pravne nesigurnosti. Što se tiče kluba SDSS-a, ja bih samo htio napomenuti da najjače osiguranje koje banke imaju su fiducijalno vlasništvo. Prema tome, jesu vlasnici stanova, banke jesu vlasnici stanova. Što se sada događa? Jedna neotplata daje pravo pravo banci da uzme stan. Daje banci pravo da uzme stan. Hoćemo li sada govoriti o problemu koji će se javiti? Građanin ostaje bez stana, taj stan ne vrijedi onoliko koliko je procjenjivan kad je banka dala kredit. Pale su cijene stambenog prostora, novogradnje se i dalje spuštaju cijene stambenog prostora, banke neće u potpunosti moći zatvoriti svoja potraživanja. Imati ćemo i bilančne probleme kod banaka. Mi smatramo da ova mjera je dobra i za banku jer ona svoj kredit neće zatvoriti. Neće zatvoriti, iako je vlasnik stana. Prema tome, toliko problema vidimo na ovom polju da ocjenjujemo da je ovo i mjera koja je dobra i za banke, ako razumijete, jer jednostavno fiducijalnim vlasništvom mnogi neće biti u stanju naplatiti svoja potraživanja. Ali dogoditi će se i nešto drugo. Onaj tko je otplatio 80% kredita sada neće biti u stanju otplatiti, banka će mu uzeti stan će ga prodavati. Možete misliti što će to značiti za građanina Hrvatske. I zato mi smatramo da je razlog da probamo očuvati stambenu izgradnju ovaj naš zakon se odnosi na stambenu izgradnju i tu je onda odgovor. Teško je govoriti o seljacima i njihovim ulaganjem i u opremu i u, ja bih rekao strojeve, jer jednostavno to je već problem gospodarstva i kako tu naći rješenja je problem. Ali sugestija je na mjestu, smatramo da i seljaci imaju ogromnih problema, ogromnih, a proizvodnja na zemlji je važna i mi ćemo pokušati vidjeti što učiniti. Ali već sam u uvodnom izlaganju govorio, za sve njih najveći problem je kamata i mogućnost promjena kamatnih stopa i to je nešto što bi morali drugim zakonom riješiti, a to je porezima na ekstra profite. Ako ocjenjujemo da ovoj recesiji banke ovoj recesiji banke na kamatama ekstra zarađuju, evidentno je da ogromnim porezima upravo na tu zaradu mi možemo smanjiti pritisak banaka na promjenu kamatnih stopa. temeljem vaše sugestije pokušati ćemo i taj prijedlog zakona, ali ne u ovom, to je potpuno drugi zakon, to je zakon iz domene fiskalnih politika. ocjenjujem da moramo pokušati shvatiti što znači stambeni kredit, koliko je to problem za građane Hrvatske koji mogu ostati bez stana, a koliko će biti problem i za bankarsko poslovanje ukoliko ne uspije kroz kroz osiguranje povratiti svoja sredstva. u uredu predsjednika odbora, soba 244 na drugom katu. Na redu je gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Obzirom na to da smo do sada čuli vrlo jasno stav Vlade, kluba HDZ-a i kluba SDSS-a, ja ću imati nešto drugačiji pristup ispred kluba HNS-a ovom pitanju jer čini mi se da nema nikakvog smisla da ponavljamo iste podatke i da sada se gubimo u tim, po meni apsolutno nevažnim pojedinostima. Kolegice i kolege, plimni val krize još nije došao do naše obale u punoj snazi. Ja se nadam da se slažemo u tome. Ovdje pred sobom imamo, što? Jedan pokušaj da se konkretnim mjerama spriječe štete u jednom području gdje će štete evidentno biti, ja sam tako shvatio kolege iz SDP-a, nadam se da sam dobro to shvatio. Suprotno tome čuli smo od državnog tajnika da Vlada ne prihvaća vaše konkretne prijedloge i da će ona svojim antirecesijskim mjerama riješiti ovo pitanje. Koja je razlika između dva prijedloga? Jedan je prijedlog konkretan, ne tvrdim ni dobar i loš ali konkretan. Drugi je kolegice i kolege virtualan prijedlog, o njemu se priča, o njemu slušamo po kuloarima ali nigdje prijedlog nije tih mjera prihvaćen niti se u praksi bilo što realizira. Prema tome, ovdje je pokušaj da se ukaže na ozbiljnost situacije, da se konkretnim mjerama pokuša prevenirati šteta. A na koga se odnosi ta potencijalna šteta kolegice i kolege? Tko je uzimao stambene kredite? Uglavnom mlade obitelji. Uglavnom mlade obitelji. Sjetite se kada ste vi imali 25, 30 godina kako ste rješavali svoje stambeno pitanje, kako ste opremali svoj stan, u kakvim ste neprilikama bili i koliko. Gospodin Kajin mi dobacuje. Ja mogu se gospodine Kajin s vama složiti samo u jednom, da je veliki dio ljudi koji ovdje sjede prije 15 godina za nekoliko tisuća maraka došlo do stana, to se slažem s vama i mladi ljudi danas to ne mogu napraviti i zato moramo stati u njihovu obranu i moramo im na sve načine pomoći. Prošli tjedan smo raspravljali o mladima, govorili smo o 150 novih studijskih grupa, govorili smo o silno velikom broju mladih ljudi koji danas imaju više i visoko obrazovanje, govorili smo o potrebi da ih se zadrži u zemlji, govorili smo o potrebi da se vrate oni koji su otišli iz zemlje. Ali ovim mjerama evo želimo barem nešto učiniti da se to tako i dogodi. Nažalost, čini mi se da nema sluha od strane većine. Da li je nekome od nas izvan ove sabornice uopće stalo do sloma tržišta nekretnina? Mislim da ne, ni državi, ni bankama, niti gospodarstvu, niti pojedincima. Tu se vjerojatno slažemo. Prema tome, nađimo bar nekakve dodirne točke. Kolege iz SDP-a dakle stavljaju pred nas jedan prijedlog. Na taj prijedlog pročitat ću još jednom jednu rečenicu našeg Odbora za financije. Kolege kažu: "U raspravi na odboru prevladalo je mišljenje da nema potrebe za primjenom državnog intervencionizma budući se radi isključivo o ugovornom odnosu između poslovnih banaka i komitenata.". Ma tko su ti klijenti? To su hrvatski građani. Zar mi nismo ovdje da se brinemo o hrvatskim građanima, posebno onima u ovom slučaju koji će stvarno doći u vrlo težak položaj a radi se ne o jednom, dva ili pet pojedinaca, radi se o stotinama i stotinama mladih obitelji koji će vjerojatno biti u toj situaciji. Prema tome, kolegice i kolege mi iz HNS-a ne bi uopće intervenirali ovdje niti bi se suprotstavljali ovom ili onom stavu da se radi o kreditu za odijelo, za novi televizor ali radi se kolegice i kolege o elementarno egzistencijalnom problemu. Ponavljam, elementarno egzistencijalnom prometu mladih ljudi. To je važno. Tu moramo imati sluha. Ne tvrdim da je ovaj ili onaj prijedlog bolji ili lošiji ali sluha moramo imati da krenemo rješavati i prevenirati to pitanje. Slažem se sa Vladom da ne treba se vezati uz rok koji je ovdje predložen od SDP-a ali su i kolege iz SDP-a jasno rekli prihvaćamo i prijedloge da se to izmijeni. Čemu onda rasprava u Saboru ako nećemo čuti jedni druge, ako nećemo sugerirati rješenja koja će biti bolja, koja će predlagatelj prihvatiti i predlagatelj pokazuje dobru volju da prihvati naše prijedloge. Prema tome, molim sve kolege koji zaista smatraju da se neki elementi u ovom prijedlogu mogu poboljšati, unaprijediti, popraviti, dajmo to prihvatimo, dogovorimo se, samo nemojmo ostaviti sve na razini virtualnih mjera o kojima previše slušamo ovih dana ali nažalost ništa se u praksi ne provodi. Hvala lijepo.

Danas u Hrvatskoj GDP raste s negativnim predznakom prvi put nakon 1999. godine. Ta kretanja u gospodarstvu vjerojatno će rezultirati zatvaranjem radnih mjesta i rezultirala su otpuštanjima zaposlenih. Samo plinska kriza na koju isto tako treba podsjetiti ove godine je zbog neadekvatnosti reakcije izbila iz ruku gospodarstva 2 milijarde kuna. Štete u gospodarstvu se kreću na razini 2 milijarde kuna. Ukoliko pribrojimo tome i službene objave devalvacije nekih susjednih zemalja koje žele i koje su do sada ljetovale na turističkim destinacijama širom Hrvatske očekuje se i da će ova turistička sezona mogla bi biti ispod naših najoptimističnijih Stoga je i ovaj zakon na prijedlogu i na tragu da se prolongiraju anuiteti na stambene kredite koji dospijevaju u 2009. godini osobama koje su izgubile svoje radno mjesto a sve u cilju ublažavanja posljedica prisutne recesije. Zašto? Zato jer 52 tisuće ljudi u Hrvatskoj radi a ne prima plaću. Zašto? Zato jer je broj nezaposlenih u zadnja tri mjeseca, broj novonezaposlenih preko 22 tisuće, po nekim procjenama 35 tisuća. Zašto? Zato jer su procjene da će do kraja godine između 50 i 100 tisuća ljudi ostati bez posla. Zašto? Zato jer 42,6% svih kredita koje banke odobravaju čine stambeni krediti u vrijednosti od 53 milijarde. Zašto? Zato jer su kamate na stambene kredite rasle. Zašto? Zato jer ostajanje bez posla ne samo da se dovode u loš položaj dužnici nego i oni koji osiguravaju dužnika, jamci. I zašto? Zato jer banke posluju sa ogromnom dobiti. Banke moraju biti spremne dijeliti sudbinu hrvatskog gospodarstva i hrvatskih građana i spremne su. Pitanje je jedino da li je sudbinu hrvatskog gospodarstva i hrvatskog građana spremna dijeliti i Vlada. Ako ne podrži ovaj prijedlog onda vjerojatno nije. Za ovo nam služi nacionalni suverenitet, za ovakve stvari nam služi nacionalni suverenitet jer bankarski sustav se bazira na povjerenju. Ukoliko nema povjerenja, nema poslovanja. I onima kojima se uzmu nekretnine, sigurno će se teže odlučiti da uđu u novu investiciju, a to će derogirati sve procese investicijske u građevinarstvu, u stanogradnji, u svakom smislu. Nitko neće ovim prijedlogom izgubiti, prolongirati ćemo otplate, ali spriječit ćemo paniku i zaštiti ćemo građane. I mislim da je to najvažnije. Kao što smo podržali prijedlog kada se jamstvo za tekuće račune penjalo na 400 tisuća kuna, koji je bio dobar prijedlog, onda dopustite da predložimo jedan ovaj prijedlog koji će zaštiti građane, a sve zbog toga jer nam to omogućava naša pozicija nacionalnog suvereniteta. Zašto? Da bi zaštitili građane, da bi zaštitili one koji su ostali bez posla, one čije obitelji će ostati bez prihoda, one koji će sutra ostati bez krova nad glavom, dužnike, jamce, mlade obitelji, sve građane ove zemlje. Zato. Danas evo stiže vijest, da je Hrvatskoj smanjen kreditni rejting na Triple BA3 po izvještavanju "Standard & Poor". Gospodo i ovo želim reći, ne može proći politika ako ništa ne radimo, sigurno nećemo pogriješiti. Jer nas svaki mjesec nerada, nečinjenja košta, najmanje 6 mjeseci oporavka. A vremena nemamo. I molim vas, ne bježite od problema, nego rješavajte probleme i u ovoj zemlji treba jednom ići u susret problemu, a ne od problema. U smjeru rješenja, a ne u smjeru problema. I htio bih reći na kraju, da ovim zakonom želimo spriječiti paniku i povećati povjerenje, ne želimo da na kraju moramo sanirati posljedice i gasiti požar. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

vrag je došao po svoje i mislim da bi netko ozbiljan trebao analizirati ono što smo mi kao zastupnici govorili prilikom rasprave o proračunu tamo koncem 2008. godine. Pri raspravi o proračunu, govorio sam da proračun je takav da će izdržati do lokalnih izbora 2009. da što će biti nakon toga, to više nitko ne može predvidjeti. Govorio sam da Hrvatska neće izbjeći MMF, danas gospodin Šuker njime otvoreno plaši. Govorio sam da ćemo do konca godine ostati bez jedne plaće, možda mirovine, zastupnici sigurno, ako ide ono smanjenje od 10%. Krediti su presušili, nema investicija, država de facto iz banaka ako se ne zaduži na ino tržištu povući će sav novac, tvrtke ostaju bez novca, izvoz krahira, turistička sezona neće biti ni približna onakva kakvu očekujemo itd. Znači to sam govorio pri raspravi o proračunu, možete provjeriti, a meni su onda odgovarali da sam je vječni pesimista, da ti organski ne podnosiš Vladu što ne stoji, dobro ajde ideološki se ne slažemo, ali danas se isto tako spremam reći, sindikati pristanite na onih 6% smanjenja plaća i budite sretni da na tome ostane, ali jer će do kraja godine biti i misu 12%, kao što bi i mi zastupnici trebali biti sretni da ostane na ovih minus 10%, jer će do kraja godine biti minus 20%. I zato sam rekao da je vrag došao po svoje. I daj Bože da što prije dođe MMF, pa da sreže ne samo javnu potrošnju, nego i one koji su nas do toga i doveli. Da li je svjetska kriza jedini razlog, ajde za ovo stanje? Nije. Ja tvrdim da smo si uglavnom krivi sami, Vlada, servilnost Sabora, pa i građani koji su živjeli u iluziji da se ničega ne treba odreći, da će doći samo po sebi. Zbog toga se eto raspala i bivša država. Mi ništa nismo htjeli u zadnjih 8 godina, ni tvornice, ni golf, ni ceste, ni apsolutno ništa hotele. Otjerali smo 4, 5 milijardi eura stranih investicija, ostali bez 50 tisuća radnih mjesta, a samo je u veljači 2009. dnevno ostajalo bez posla 512 zaposlenika. Da li je to 11 tisuća ili to treba treba 22 puta 511 tisuća ili je to 512 puta 30, sada je i manje bitno. Danas vidimo da u Hrvatsku više nitko neće ulagati. Samo Istra je otjerala jednu do dvije milijarde eura, a politika se vodi da sve pripadne tajkunima i da ti isti ne dozvole sebi nikakvu konkurenciju. I to je Hrvatska zbilja. A danas što možemo govoriti? Možemo govoriti da će proračun ostati bez nekih 10 milijardi kuna. Što valja učiniti? valja potaknuti potrošnju, valja potaknuti jasno trgovinu, građevinu, proizvodnju. Još jedanput ću re ći, valja potaknuti potrošnju, valja se isto tako osvijestiti da više ne možemo biti protiv svega, jer si trebamo postaviti pitanje gdje će nam djeca sutra raditi. Tko jedini može preuzeti na sebe teret pokretanja kakve takve potrošnje? Pa ja tvrdim, samo hrvatske banke, nitko drugi. Istina, sve su u stranom vlasništvu, ali zar te iste banke o kojem svi govore danas nisu 2008. Od kamata zaradile 20 milijardi kuna, a prodane su za 7. čista neto dobit nakon oporezivanja prošle godine bankama iznosila je oko 9 milijardi kuna. Znači banke moraju u 2009. ako ne žele izazvati socijalne nemire, juriše na Vladine, a možda i na bankarske institucije, početi razmišljati da posluju s pozitivnom nulom. To je bit. Kamata u Hrvatskoj mora se prepoloviti. Tako ja doživljavam ovaj zakon koji je danas ovdje ispred nas. Ako je ta kamata u Velikoj Britaniji 0,5%, ako je u Italiji 2%, ma koja je ta logika da Talijanske banke onda ovdje deru kožu s građana s kamatom od 9, 10, pa čak i 12%. To je bit. Da li su bitni stanovi? Ma jasno da su bitni, iako bih ja rekao da je u ovom trenutku bitnije nešto drugo, a to su radna mjesta. I drugačijom bankarskom politikom treba očuvati ta radna mjesta. Mi moramo povećati potrošnju, ljudi ponovo početi trošiti, moraju početi kupovati, moraju početi graditi, trgovati, jednom riječju ljudi da bi to mogli, najprije moraju imati ili im mora biti sačuvano radno mjesto. Bez toga sve ide k vragu. U siječnju, znači pretprošli mjesec, u ovoj zemlji, trgovina je pala za 13,7%, a Vlada ne da da se radi nedjeljom. I mislim da će se opametiti do turističke sezone i da neće srljati u jedan ambis iz kojeg nema više povrata. Ono što želim isto tako reći, Hrvatska je mogla biti tako korektno, pravično, pošteno, tako lijepo uređena država da smo iz ove svjetske krize mogli proći gotovo neokrznuti. Ali ne, mi ćemo, bojim se, da se tako izrazim iz ovoga izaći "sa gaćama na štapu". Da li sam za ovaj zakon? Ma jasno je da jesam. Što sam, što sam pitao premijera, još u 11. mjesecu, evo doslovce ću citirati to pitanje: "Poslodavci traže formiranje interventnog fonda za poduzeća posrnula zbog globalne krize, spominju se u medijima čak nekih 15 milijardi kuna, ne znam otkuda im to, ali da li Vlada razmišlja formirati neki interventni fond za građane koji bankama u ovom času duguju 120 milijardi kuna, danas već 127 milijardi kuna, poduzeća preko 80 milijardi kuna a kojima su krediti u zadnjih 3, 4 mjeseca porasli za 30 do 40%. Znači što će biti sa ovim interventnim fondovima, to je pitanje koje u ovom trenutku tangira zasigurno svakog građanina ove zemlje.". Tako mi je glasilo pitanje, neću reći kakav je bio odgovor. Što se dogodilo? Sve moje strahove nažalost vrijeme je nekako potvrdilo. Što će se dogoditi? Ma svi znamo da će biti još i gore. Ma ne toliko u ovoj 2009. koliko koliko će biti gore u 2010. I to bojim se neposredno nakon predsjedničkih izbora. Bojim se da se može dogoditi da će ljudi jurišati na institucije. Ja to ne želim da se dogodi, ali još jedanput ću reći da se toga naprosto pribojavam. Da li ima prostora da se to ne dogodi? Ja osobno mislim da bi jednako kao što se u javnosti stalno raspravlja o Parlamentu, Saboru, trebali govoriti i o našim tajkunima. Nije bitno što ti isti tajkuni recimo kontroliraju medije ali neka vrate ono ono što im ni po ljudskim ni po Božjim zakonima nije smjelo pripasti. Sindikati o tome ne govore. No bit je kako ćemo sami sebi pomoći. Mi smo se, gotovo bih se usudio reći lišili svog suvereniteta. Što ćemo ući u NATO to ne znači mnogo kada je naš vanjski dug veći od bruto društvenog proizvoda, kada će ove godine trebati vratiti 12,3 milijarde kuna a to je dvostruko više no što će 2009. iznositi hrvatski izvoz. To je gospodo suština čitave ove priče. Ovaj zakon, evo po treći puta ću reći da ja ga doživljavam korektno, ali jednako tako prioritet je kako spasiti radno mjesto. Tj., da onaj koji će imati posla, preko tog posla, preko plaće servisira banke. Tvrdim i to da nikada naš suverenitet nije bio više ugrožen, što je od našeg suvereniteta ostalo kada ga mogu ugrožavati drugorazredne europske ili svjetske banke. Ono što je u ovom trenutku usuđujem se reći, gotovo katastrofalno, možda i najgore, to je ova izjava ministra financija da možda neće biti novaca za plaće koju sam najprije pronašao na na strani 3. 14. 3. ove godine u "Jutarnjem", ali to je ponovio i jučer 17. 3. za gotovo sve sve relevantne televizijske stanice. Ja u to jednostavno ne želim vjerovati. Ako javni sektor ostane bez plaće, to neće biti da će ostati bez plaća država, ostati će i oni koji rade na televiziji, jasno, zastupnici, ministri i svi ostali a to je onda mali bankrot. Svi smo u kreditima, banke valja, jasno da ih valja servisirati. Gospodin Marić ispred kluba HDZ-a je rekao ugovore valja poštivati, …/Govornik se ne razumije./…, ma apsolutno da, ali što ako ti država ne da zarađenu plaću, a kamata raste. Kamata je za 8 godina u ovoj zemlji na stambene kredite, što bi trebala biti najpovoljnija iznosila 7,8% u prosjeku. Šta radi recimo jedan Berlusconi u Italiji u pokretanja proizvodnje i spasa gospodarstva? Jasno da ruše kamatu i jasno da banke prolongiraju vraćanje kredita za onu posljednju godinu kako bi se eto ova kriza u ovom trenutku što je mogla lakše prebroditi. Gospodin Marić je rekao da u Hrvatskoj su stambeni krediti manji nego u europskim zemljama. Istina je, ja sam iz klupe prije dobacivao zašto je tome tako, pa zato jer je Tito dao sagraditi 400 tisuća stanova samo u Hrvatskoj. Tuđman ih je onda prodao, nažalost moji kaidi nisu niti dobili, niti mogli kupiti stan po povlaštenim uvjetima. S druge strane. Šta ako stvarno se dogodi da ostanemo bez plaće, neki ministri, možda neki zastupnici ne bi imali problem sa otplatom zajmova. Šta to znači o tome neću spekulirati ali ostali bi i u ovom domu svoje stanove isto tako davali na bubanj. Stoga, ja se zalažem jasno za ovaj zakon ali i da se potakne proizvodnja a ne da bez posla dnevno defacto ostaje 512 osoba koliko ih je svaki dan bez posla ostalo u veljači eto koja je za nama. Sve u svemu ja tvrdim da je Hrvatska mogla bez svega toga proći. Naša ekonomija nažalost nije izvozno orijentirana. Morali smo samo pravično provesti onu raspodjelu, ne dopustiti da pojedinci sprovedu jednu prvotnu akumulaciju kapitala na društvenim vlasništvom, no doći će dan kada će se ponovo o tome u Hrvatskoj raspravljati. Do sada možda nije trebalo jer je Hrvatska trošila nezarađeno, ali sada se više nećemo moći zaduživati ni u zemlji ni izvan zemlje, jednom riječju svi smo na koljenima. Može se još nešto učiniti, pitanje je da li bi za neke radikalne rezove u ovom trenutku bili građani, ali sutra će zasigurno na to biti primorani. još jedanput ću spomenuti ovu tezu koja najviše plaši da možda neće biti novaca za plaće i za penzije, to je na neki način poziv na linč, ne onih koji odlučuju o javnim financijama već prije svega zaposlenika u tom javnom sektoru. To se jednostavno ne smije dogoditi jer bi nakon toga pala i proizvodnja i potrošnja i doista bi država nakon toga se našla u situaciji koju više ne bi mogla kontrolirati niti na ulici jer bi se na ulicu prenijelo nezadovoljstvo. Prostora s druge strane za pad kamata pri našim bankama ima. I meni je jasno da država nema novaca da može intervenirati u ovom trenutku. Ali još jedanput ću ponoviti da banke moraju shvatiti da je došlo vrijeme da počnu vraćati onu dobit koju su do sada ostvarivali na hrvatskom tržištu. Jednom riječju da se pripreme za dan i one kada će poslovati sa nultom stopom profita. Jasno je treba usput doći i do promjena vlasti. Treba shvatiti da je Hrvatskoj jedina alternativa Europa. Preispitati kako je tko dolazio do imovine. Profesionalizirati pa i medije. Pustiti ljude da rade, potaknuti potrošnju, smanjiti kamate, učiniti ljudima dostupne zajmove, pustiti ih da rade, pustiti ih da imaju. Bez toga mislim da se svima nama crno piše i da doista će vrag doći po svoje. Hvala. Državni tajnik Zdravko Marić. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo rasprava ovoj točki dnevnog reda otišla je malo i široko, da ne kažem preširoko, pa dozvolite mi nekoliko samo opservacija. Dakle, neću ulaziti u pojedine brojke, činjenice kako su pojedini zastupnici ih tumačili i prezentirali, nego na nekoliko stvari želim ovdje ukazati. Dakle, antirecesijski program i plan mjere za izlazak možemo tako reći i za ublažavanje i poslije za izlazak iz ove krize Vladi Republike Hrvatske ni u kojem slučaju nije nikakav virtualan prijedlog. Vrlo dobro, svi vrlo dobro znate da prva točka je zapravo suštinska i osnovna možda se nešto čini tu virtualno ali dozvolite mi da kažem i u ime svoje osobno i kuće koju ovdje predstavljam Ministarstva financija i Vlade i svih ljudi koji tamo rade ni u kojem slučaju ne radi se o virtualnom poslu nego doslovce dvadeset rađenja na tome i pronalaženju svih mogućnih ušteda u proračunu. Jer jedna je vrlo jasna i osnovna stvar u ovim uvjetima, dakle financijska sredstva su vrlo oskudna. Ako hoćete kolokvijalnim rječnikom novaca baš i nema i potrebno je pronaći sve moguće uštede, mjere racionalizacije. Samo nekoliko crtica. I sami znate i dobro pratite kroz medije. Dakle, na razini ministarstva mi smo pronašli već određene uštede koje nisu zanemarive ali vrlo jasno smo već i rekli i poručili da nisu niti dovoljne, dakle u smislu ukupnosti koliko smatramo da je potrebno. Tih 2,1 milijardu vrlo brzo u terminima dana već se nešto i napravilo na razini ministarstava. Traže se još dodatne uštede na razini između 1,5 i 1,8 milijardi. I onda imamo jednu temu koja je evo i jučer bila aktualna i sada se ponovno spominje, dakle razgovor sa socijalnim partnerima prije svega sa sindikatima jer smatramo da u ovim uvjetima, evo uvaženi zastupnik je isto vrlo dobro rekao, dakle da postavljamo si pitanje, dakle ne samo tog šest postotnog rasta plaća zaista isplate plaća. Međutim, tu treba jednu stvar vrlo jasno reći. Dakle, čuli smo da ministar Šuker plaši nekoga ovdje. Mislim da tu treba stvarno najoštrije demantirati, odnosno zapravo reći jasnu poruku koju je ministar Šuker rekao rekao i sindikatima i hrvatskoj javnosti. Dakle, o čemu se radi. Radi se o tome da je rekao da je Vlada Republike Hrvatske svjesna trenutne situacije i svjesna je svih aktivnosti i mjera koje je potrebno poduzeti i ona ih čini. Neke od tih mjera može napraviti jednostrano. To sam upravo rekao. Dakle, ove mjere koje smo našli. Neke je potrebno napraviti u suradnji sa ostalima, dakle socijalnim partnerima. Vezano uz ovu točku dnevnog reda spominjemo banke. Tu je poduzetnički sektor, odnosno privatni sektor. Dakle, čitava sinergija pojedinih mjera. MMF kao MMF kao institucija čija smo mi članica i općenito imamo već dugogodišnju suradnju ni u kojem slučaju nije bio spominjan u smislu nekakvog plašenja i zastrašivanja, nego jednostavno u kontekstu toga da MMF nama nema ništa drugo za reći osim ovoga što mi već trenutno radimo, odnosno nastojimo provesti u potpunosti. Dakle, nema govora o nikakvom plašenju i mislim dosta je bilo sad ovdje jednih, mogu reći tako teških riječi. Spominjala se riječ i bankrot i slično. Dozvolite mi da kažem, odnosno da na neki način ako imam tu uopće dopuštenje da i pozovem ovaj cijenjeni Dom da takve termine ipak na neki način probamo izbjegavati svi skupa. Jer pazite, situacija ovakva kakva je, hrvatska Vlada namjerava ići sa inozemnim izdanjem obveznice. Mislim da ju i od sljedećih točaka što je i SDP predložio da se svoje potrebe zaduživanja, odnosno servisiranja dugova i potreba probamo napraviti na inozemnom tržištu. Mislim da ovakve teške riječi, ovakve poruke ni u kom slučaju ne idu u korist toga, nego naprotiv, baš u suprotnom smjeru. Tako evo samo za kratki osvrt. I još jedna samo stvar vezano za pad rejtinga. Da, “Standard&Pur“ kreditna agencija je snizila rejting Republike Hrvatske na zaduživanje u kunskoj valuti, međutim isto tako treba reći, dakle proteklih tjedan dana imamo, možemo tako reći barem blagi optimizam jer se događaju određena događanja na europskom, financijskom tržištu koja su nama i išla u korist. I između ostalog to možemo tumačiti, naravno da svatko tumači na svoj način, ali ja moram tumačiti to isto i na način jer sam obavio razgovore i sa kreditnim agencijama, i sa potencijalnim investitorima u Hrvatsku, da su prepoznali i ovaj plan mjera antirecesijskih, a isto tako i ove namjere vezano za rebalans proračuna tako da je u posljednjih tjedan dana praktički ova cijena rizika zaduživanja zemlje, tzv. krediti …/Govornik se ne razumije./… smanjen, odnosno pao za Republiku Hrvatsku za 90 bazičnih poena. to nije nešto što mi možemo sad sa sigurnošću reći da će se takav trend nastaviti. Ali samo hoću reći, dakle da i taj pad kreditnog rejtinga koji je ovdje spomenut ima jednu drugu stvar. Dakle, te kreditne rejting kuće i općenito investitori vide Hrvatsku kao ipak zdravu ekonomiju, zdravo gospodarstvo i potencijalno. I u svakom slučaju u ovim uvjetima određeni interes postoji. Međutim, kažem to nije proces koji se ne može na žalost preko noći, odnosno u kratkom vremenu i promijeniti u negativnom smislu. Ali mislim da smo svi mi tu odgovorni ako mogu tako reći da dopridonosimo pozitivno, a ni u kojem slučaju negativno. Hvala lijepo. Hvala. 10,56 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Ispravak navoda gospodin zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Pa ja bih volio gospodine državni tajniče da sam u zabludi i daj Bože da sam u zabludi. Program kao što ste vi rekli možda nije virtualan, ali on ne drži vodu ako se svodi samo na štednju i uštede. Ali je točno da je bit programa kojega Vlada predlaže ovaj rebalans proračuna. Ja ću još jedanput ponoviti. Nađite novac, ne igrajte se sa plaćama jer time Hrvatska ne da ide u bankrot, nego građani idu na ulicu ići će direktno i prema bankarskim i prema institucijama ove države. A što se tiče MMF-a, pa znamo koga on štiti. On štiti prije svega uredno servisiranje obveza koje ima država, poduzeće, banke prema njihovim kreditorima, kreditorima, odnosno bolje rečeno financijerima. Sve u svemu, ja bih bio najsretniji da sam u zabludi, ali bojim se da će me vrijeme još jednom, da ćete ne demantirati, nego da će te riječi potvrditi, a to ne bih volio. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo na početku svog izlaganja moram reći da je ovo jedna antirecesijska mjera SDP-a koja je usmjerena prema građanima Republike Hrvatske i koja u svakom slučaju će pomoći onima kojima je najteže u ovoj godini da lakše prebrode tu kriznu godinu, do novog nekog novog zaposlenja i do novih prihoda s kojim će moći onda otplaćivati dalje svoje stambene kredite. Mjera koja je usmjerena prema građanima, jer smo primijetili i prilikom predlaganja tih svih mjera da Vlada među svojim, ja ću još uvijek reći, namjerama jer ni jedan zakon osim ovoga koji je vezan uz smanjenje plaće državnih dužnosnika nismo vidjeli. Znači Vlada među svojim namjerama nije spomenula niti jednu konkretnu namjeru kojom bi išla na korist trenutnog pomaganja hrvatskih građanima kako bi oni mogli ovu kriznu godinu što lakše proći. Znači nema niti kroz plaće, nema niti kroz prolongaciju određenih obveza ukoliko imaju poteškoća sa svojim prihodima, nikakvih konkretnih aktivnosti tu u svojim namjerama Vlada nije spomenula niti ih je namjeravala ili namjerava uputiti u parlamentarnu proceduru, barem po onome što trenutno znamo. Zašto je ova mjera nužna? Prije svega zbog toga što evo, svjedoci smo da već u prva dva mjeseca ove godine otprilike 30 tisuća ljudi je ostalo bez posla. Mnogi od tih 30 tisuća naših sugrađana imaju stambene kredite i jednostavno dolaze u probleme kako te kredite otplaćivati, ali nije samo da su oni u problemu. U problemu su mnogi hrvatski građani koji su onda njima jamci, sudužnici i krug se širi. To što su banke predvidjele tu poteškoću, odnosno takav problem i neke od njih u svojim poslovnim aktivnostima i dozvolile svojim dužnicima da prolongiraju otplate, ne znači da i država ne treba sa donošenjem ovakvog zakona stati iza tih građana kako bi se to znalo i kako bi sve one banke koje možda takve mjere nisu anticipirale bile na kraju krajeve u obvezi da prolongiraju otplatu kredita u ovoj godini. Mene pomalo čudi, gledam proteklih dana ministra Šukera kako pregovara sa sindikatima kako bi se eventualno smanjile plaće državnim službenicima za 6%, odnosno vratile na prošlogodišnju razinu i govori o uštedi od nešto preko milijardu kuna, milijardu i 800 bi bilo na razini cijele godine, nešto preko milijardu kuna, a kada govorimo o pomoći koju bi hrvatski građani dobili ovim zakonom, govorimo o svima onima koji su dobili kredite i govorimo da samo rast kamate kredita može značiti uštede, koji je najavljen sada od nekih banaka, vjerojatno će ih i druge slijediti od do 1% na stambene kredite, znači uštedu od 300, 400 kuna na kućne budžete. jedna takva mjera i razgovori sa hrvatskih bankama da se kamate na stambene kredite ne dižu, bila bi puno efikasnija za kućne budžete nego ovo što sada već nekoliko dana ministar financija Šuker pokušava dogovoriti sa sindikatima. Možda bi sindikati i pristali na taj način razgovarati kada bi bili sigurni da će se njihovi članovi, da će se hrvatski radnici zaštititi mjerama Vlade prema mjerama Vlade prema stanovništvu. I kroz razgovore sa hrvatskim bankama, ali i kroz ove zakone kakve SDP danas predlaže. I kada govorimo o nacionalnom interesu, ne govorimo dame i gospodo samo o interesu kada se pojavi problem graničnog spora sa Slovenijom, nacionalni interes je apsolutno i taj da li će se zaštititi standard hrvatskih građana. Tu nema nikakvih naznaka od strane hrvatske Vlade da ona bilo što čini u tom pogledu. I zašto govorim da mi je krivo što hrvatska Vlada nije otvorila komunikaciju malo ozbiljniju od one da je premijer Sanader preko novina izrazio svoju zabrinutost? Mislim da svaka odgovorna Vlada pa tako i hrvatska trebala je otvoriti komunikaciju sa hrvatskim bankama da se ne povećavaju stambeni krediti i drugi krediti prema građanstvu. I sa druge strane, da je trebala utvrditi komunikaciju sa hrvatskim bankama, ne samo u slučaju kada treba krpati rupe u državnom proračunu. Teško je onda razgovarati o standardu hrvatskih građana i otvarati tu komunikaciju sa bankama kad sutra morate doći kod njih zatražiti milijardu, dvije kuna da bi pokrpali hrvatski proračun. Onda vas naravno niti jedna banka neće poslušati u vašim nastojanjima koja bi trebala biti usmjerena hrvatskim građanima. A zbog čega mislim da i kompariram tu sa primjerima iz Europe? Jer kad pogledamo malo vlasnike hrvatskih banaka, sve njihove matične kuće, odnosno njihove matične banke u Austriji i Italiji nemaju rezultate kakve imaju hrvatske banke u Hrvatskoj. Zbog čega? Zbog toga što tamo vlade štite interes gospodarstva, interes standarda svojih građana. Otvorile su priču sa bankama i na kraju krajeva postigle neke dogovore koje su dovele do toga da se ne ide u, ja bih rekao iscrpljivanje građana i rušenje njihovog standarda. Nažalost, to naša Vlada ne radi. A iluzorno je očekivati, netko je ovdje rekao da bi se banke trebale odreći svojih profita, iluzorno je očekivati da će to banke same od sebe napraviti zbog toga što ipak to je, ako im se dozvoli tržišna kategorija kolika će biti kamata, s druge strane stake holderi banaka nisu, ne žive u Hrvatskoj, to su sve strane banke. Stake holderi banaka traže profit i normalno je da banke neće ići same po sebi u snižavanje kamata, nego upravo suprotno, u povećanje. Stake holderi koji žive u Hrvatskoj su stake holderi Vlade Republike Hrvatske i oni očekuju od Vlade Republike Hrvatske da napravi nešto po tom pitanju. Na žalost, Vlada ne čini ništa. Na kraju krajeva, imamo mi i hrvatske banke i tu su hrvatski građani stake holderi i mene ponekad čudi zbog čega hrvatska Vlada ne stane snažnije iza hrvatskih banaka zbog toga što mi je nevjerojatno da, odnosno postavlja se pitanje ima li hrvatska Vlada uopće tu mogućnost da ozbiljnije malo prodrma to bankarsko tržište i nevjerojatno mi je da netko tko utječe na 2/3 GDP-a u Hrvatskoj kroz proračun firme državne, lokalna zajednica da ne može utjecati na hrvatske banke nekom komunikacijom da se ne ide u rast kamata u ovoj godini. Ili na kraju krajeva, da snažnije stane iza hrvatskih banaka, ja vjerujem da bi onda i banke koje su strane, odnosno koje su u stranom vlasništvu bi se drugačije ponašale. Naravno, Naravno, ja znam koji je razlog zbog čega to Vlada ne radi. Rekao sam već u svojem, početkom svojeg izlaganja. Nažalost, hrvatska Vlada je u ovom trenutku što se tiče financija na koljenima Nema novaca, ministar najavljuje problem sa isplatama plaća, mirovina do kraja godine. I normalno, kada ste u poziciji, kada ste na koljenima da ne možete nikome postavljati nikakve uvjete. Posuditi se će se teško

kasno i lošim mjerama reagira na usporavanje gospodarstva. Znači, tu smo dobili potvrdu da ono što vam govori gospodo oporba ne mislimo samo mi nego to govore i međunarodni financijski analitičari i zbog toga nam je kreditni rejting ovih dana spušten. I naravno da u toj situaciji kada ovisite o domaćim bankama da li ćete se moći tu zadužiti. Morate prešutno dopustiti da se na tom tržištu radi ono što po mom mišljenju se ne bi smjelo raditi a to je da se dižu kamatne stope i da hrvatski građani u ovoj godini djelom će vjerojatno morati u rebalansu proračuna subvencionirati skupu državu, neefikasnu državu kroz smanjenje plaća a djelom će subvencionirati i kroz rast kamata zbog toga što će taj novac onda hrvatske banke na kraju krajeva posuditi državi kako bi mogla kako bi mogla snositi i platiti svoje troškove. Znači, konkretno ona formula koja u Hrvatskoj vrijedi vam je gospodo sve na teret hrvatskih građana, sve. A mjera nikakvih, namjera malo, mjera u Saboru nikakvih a gospodarstvo usporava i duboko smo već u recesiji i nadam se da ćemo od hrvatske Vlade, evo završna rečenica gospodine potpredsjedniče, u narednom što skorijem roku dobiti neke zakone koje do sada nismo dobili u Sabor da se pokrenu stvari u Hrvatskoj i da se hrvatsko gospodarstvo i građanima na kraju krajeva pomogne. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Pa ovu inicijativu Socijaldemokratske partije doživljavam plemenito. No, problem je jedino što se s njom kasni punih devet godina od razdoblja kada je tadašnja Socijaldemokratska partija imala jednu od vodećih uloga u koalicijskoj Vladi. Tu inicijativu pokrenuo sam ja još u ime Udruge radničkih sindikata Hrvatske 2000. godine i to za one radnike, bolje reći nezaposlene koji su ostali tada bez posla ne svojom krivnjom. Tada sam u rujnu 2000. godine uputio pismo tadašnjem predsjedniku Vlade i opisao razloge te inicijative pa radi zastupnika Bernardića koji je pobrajao zašto evo ja ću pobrojati isto zašto sam ja 2000. godine istu tu inicijativu pokrenuo. Razlog je bila teška ekonomska kriza a posljedica je bio val stečajeva s velikim brojem radnika koji su tada ostajali bez posla tj. bio je dramatičan gubitak radnih mjesta, negdje nezaposlenih je bilo 400 tisuća evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje, 120 tisuća je bilo onih koji redovito tada nisu primali plaću, 2/3 je bilo onih koji jedva da su krpali kraj s krajem da bi preživjeli a mjesečno u prosjeku 2 tisuće je bilo svaki mjesec novonezaposlenih evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje i tada su nezaposleni primali naknadu od 700 do maksimalno 900 kuna naknade na tom Zavodu zapošljavanje. Znači, nije bila naknada kakva je ipak danas puno veća, složit ćete se, nije teško izračunati. I logično da tada mnogi ljudi koji su ostali bez posla nisu imali mogućnosti otplaćivati kredite jer jednostavno su se borili za golo preživljavanje. Razlika vašeg prijedloga i mog prijedloga prije devet godina bila je ta da ja nisam ni u jednom trenutku imao namjeru ni pokušao diskriminirati bilo koju grupaciju nezaposlenih. Za mene svatko tko je bio nezaposlen bio je potpuno jednak. Čak štoviše, oni koji su dulje vrijeme bez posla na Zavodu za zapošljavanje složit ćete se pa njima bi trebala veća pomoć od onih koji su kraće vrijeme iako jedni i drugi su bili u to vrijeme u izuzetno teškoj situaciji i platežno nemoćni. Od tadašnje Vlade Republike Hrvatske nije bilo tada neke veće pomoći a niti sluha za tu inicijativu osim, mislim imam dopis jer smo i ja sam normalno se obratio Hrvatskoj udruzi banaka sa tom istom inicijativom i tada smo mi održali nekoliko čak javnih što je javno zabilježeno konferencija i gdje je Hrvatska udruga banaka prihvatila tu inicijativu ali Vlada mi je tada rekla mi tu ne možemo ništa jer su banke privatne. Znači, mi ne možemo intervenirati u privatne banke. Mislim da se vlasnička struktura nije ništa promijenila od 2000. godine baš do danas što se tiče tih banaka. I tada su neke banke išle u direktne kontakte sa klijentima i pokušale koliko je to bilo tada moguće da se prolongira otplata kredita. Eto, danas su sigurno neka druga vremena. I Socijaldemokratska partija predlaže ovoj Vladi taj isti prijedlog koji sam ja predlagao devet godina prije njima. I logično da danas sigurno ta socijalna osjetljivost je očito daleko veća nego prije devet godina i to je dobro. Mislim, sve se mijenja s vremenom i zašto ne i to. Smatram ono što bi mi trebali odavde uputiti i to se slažem sa mnogima koji su ovdje govorili. Trebali bi uputiti jasnu poruku bankama, bankama koje su zaboravile pod kojim uvjetima su privatizirane prije desetak godina, devet do deset godina masovno u Hrvatskoj, da su ih sanirali građani koji su i tada živjeli u teškoj socijalnoj situaciji izuzetno groznoj i da u principu te sanirane banke trebale bi na neki način prilagoditi se vremenu i mjestu u kojem danas one posluju i situaciji kada ljudi isto tako žive izuzetno teško a ne da faktički na hrvatskoj sirotinji zarađuju ogromne ekstra profite, i to se potpuno slažem. I zato nije loše da o tome razgovaramo, pa zato ne doživljavamo ovu inicijativu ništa lošom. Dobro je, neka se malo razgovara o tim bankama, koje držim da su zbog toga što zarađuju ekstra profit na siromašnim građanima, a najviše na siromašnim građanima, da su jedan od ozbiljnih hrvatskih cunamija, koji itekako štetno djeluje na ljudske sreće ili nesreće. I u tome bi se ja složio sa zastupnikom Kajinom kojeg nema više ovdje, jer kad on ispriča, onda otiđe, ali jedinom bi mu zamjerio to što nije tada kada je bilo vrijeme znači prije 9 godina, bio i tada kritičan prema tadašnjoj Vladi i podržao ovu inicijativu koju mi danas imamo ovdje, što i tada nije tako gromoglasno podržao kao što ju danas podržava kao što ih danas podržava. To mi je jako žao. Ovaj inače se što se izrekao vezano uz banke, potpuno sa njim slažem. Hvala lijepo.

da je koalicijska Vlada na bilo koji način dovela do krize 2000. godine, koju je on naveo kao kriznu godinu, koja je vezana sa kolacionom vlašću. Ta kriza je bila naslijeđena tada, koaliciona Vlada tek dolazi na vlast. čeka je 10 milijardi duga u proračunu, pa bruto društvenog proizvoda na minus 1%. Kada ta Vlada odlazi, imamo plus 5,6% bruto 5,6% bruto društveni proizvod, onda dolazi HDZ i ponovo smo sada u još goroj situaciji, nego što je bilo 1999. godine. Bruto društveni proizvod predviđanja minus 2%.

se vratio 9 godina unazad, ja pretpostavljam, nisam shvatio baš iz njegovog izlaganja, ali vjerujem da će onda podržati ako je ideja bila slična. Znači, zakon će podržati kada se bude glasalo. Ali ono što bih ja rekao, gospodine Kunst ne vrijede vam apeli, apelima nećete ništa postići. Država ima svoje instrumente, država može otvoriti komunikaciju kao što sam rekao i sa sindikatima, ali i sa poslodavcima, konkretno ovdje sa bankama. Kada netko upravlja rekao sam sa proračunom od 120 milijardi kuna, sa firmama koje još potroše i imaju prihoda 40 milijardi kuna, kada sve to stavite na jednu kup, vjerojatno možete otvoriti komunikaciju sa bankama i reći gospodo u ovoj godini je situacija takva i takva, ne bi trebalo ići na standard hrvatskih građana. To je obrana hrvatskog suvereniteta. Ne apeli preko novine, i ne govor što sam ja rekao prije 9 godina i sada se slažem s vama da oni ne bi trebalo toliko zadržati. Otvorite komunikaciju sa bankama i recite im, gospodo morate imati razumijevanja, ali i zbog toga što smo mi kao Vlada koja upravlja tom zemljom, stala iza toga prijedloga. Vi to ne radite. Vi šaljete poruku preko medija i nadate se da će netko na kraju krajeva uvažiti vaš apel, što u načelu s obzirom da se radi o tržištu najvjerojatnije neće biti. A sa druge strane normalno da vam je situacija otežana, jer o tim bankama ovisite kako bi se ove godine zatvorio proračun. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepo. Evo ja ću pokušati još jednom ponoviti, pa ako me uspijete shvatiti bit će mi drago što sam ja htio reći. A htio sam reći da prije 9 godine je ekonomsko socijalno stanje u državi bilo iznimno teško. Ako hoćete cijeli niz podataka socijalnih, gospodarskih koji su tada bili, mogu vam kasnije kopirati pa da vidite, da znate kakvo je tada bilo stanje u Hrvatskoj. Pa hoću reći da upravo ta inicijativa je i tada imala smisla. Zato jer je bila teška situacija, teško stanje, posebno za 400 tisuća ljudi bez posla, posebno za 120 tisuća onih koji nisu primali plaću. Ali tada nije bilo sluha. Od koga? Upravo od stranke koja danas predlaže to. Znači, bilo je tada mogućnosti da Socijaldemokratska partija ovo što danas predlaže, sama učini. Mislim da joj to ne bi zamjerili ni tadašnji nezaposleni, pa ni tadašnji oni koji su bez posla, ni oni koji stvarno nisu mogli otplaćivati kredite i jedva da su vukli kraj s krajem. Ne znam jeste me shvatili?

vam gospodine potpredsjedniče. Kolega Kunst naravno da smo shvatili što je bilo 1999. godine i kakva je situacija 1999. godine bila. Malo prije moj kolega Marin Jurjević što smo zatekli i što se ona Vlada, s čim se suočila i što je morala učiniti da bi se to stanje dovelo u 4 godine te vlasti na nekakvu relativnu normalu, da bi to sada HDZ i dalje upropastio i doveo nas u situaciju da smo onda u goroj situaciji nego 1999. godine. 2000. godine, ako ništa drugo i razlika je 2000. – 2009. ako ništa drugo stariji smo svi 9 godina. Ja se nadam i pametniji za tih 9 godina, pa bih ja samo rekao da ako ta Vlada koja je tada bila 2000. nije imala po vašem shvaćanju sluha, mislim da je ta Vlada to platila ako nije imala sluha, ta Vlada je mrtva. I ja bih vas molio, nemojte po mrtvacu nogom još udarati. Te Vlade nema već dugo, dugo, dugi niz godina i vi je uskrisujete iz mrtvih, ali čini mi se da je u međuvremenu bila još jedna Vlada HDZ-a koja je tako nekako prošla nezapaženo, inkognito u ovih svojih proteklih 4, 5 godina vlasti. Nadam se da ćete kada već ta mrtva Vlada nije prihvatila vaše sugestije, eto koje su ove dobre sugestije koje sada oporba predlaže Vladi, a na tragu ste onoga s čime se i vi slažete, siguran sam da će onda u petak ili jedan petak kada se bude glasalo o ovom zakonu, vaša ruka biti u zraku za ovaj zakon kojega predlaže SDP. Hvala lijepo.

Vi govorite o mrtvoj Vladi, a ja govorim, ako vi govorite o mrtvoj Vladi, govorim sa živim sudionicima ovdje u Saboru koji su. Znači nisu baš svi mrtvi. A posljedice, čast mrtvima normalno, posljedice osjećaju mnogi. Što se tiče Vlade '99. možda da ste još jednom spomenuli da je tada ta Vlada morala brinuti 800 tisuća izbjeglica u Hrvatskoj, da je imala jedan dodatni teret. Mislim da ne bi bilo loše već kada ste o tome govorili. Ali da vam kažem šta kaže mrtva Vlada, šta kaže mrtva Vlada od 2000. godine iz, citati iz novina, kaže, kaže predsjednik tadašnje Vlade: "ne zanimaju me sindikati", pa drugo "poduzetnik danas mora varati pravni sustav, poreznu upravu i radnike", "Zakon o radu stoga moramo promijeniti da bi omogućili poduzetnicima da rade zakonito i lakše, legalno zaposle više radnike", to je sve u novinama izjavljeno, "Vlada ne nudi socijalnu pomoć, nudimo more i ribu, radnici moraju znati kako je uloviti", pa da ne kažem kako su se onda rezala prava što se tiče otkaznih rokova, pa što se tiče smanjenja otpremnina itd.. Pa znate ta mrtva Vlada još uvijek ima puno živućih sudionika ovdje. Hvala. Kolege molim vas, bez dobacivanja i uvredljivih dobacivanja. Ne možete, nemojte, ne smijete i znate i nemojte to raditi.

Danas u ime kluba SDP-a nisam niti jednu brojku spomenuo. Zašto? Ne želim da se na pitanjima zaštite građana Hrvatske ispravljamo i šalimo na račun brojaka. I zato niti jedna brojka nije spomenuta. Žalosno jer bi puno značila brojka. Gospodin Kunst u oprobojnom tonu sada pokušava govoriti o prošlosti. Problem građana Hrvatske nećemo riješiti sa prošlošću. Nećemo. Meni nije cilj ovdje da se hvalim sa koalicijskom Vladom i rečem da je riješila krizu iz '99. godine iz minus 1, okrenula gospodarski rad i riješila najveću tragediju, nelikvidnost, brojeve nezaposlenih rapidno reducira. Ali što imam od toga da se Kunst i ja vračamo 9 godina unatrag i hvalimo što tko je što učinio. Za HDZ to je bila zločinačka Vlada, pa neka i ostane, ne trebamo se s time opterećivati. Za Kunsta koji je iz sindikata ušao u politiku, pa mora dokazati zločinaštvo toj Vladi. I nemojmo se time opterećivati, to naše građane neće spasiti od krize. Prema tome, ne želim se nadmetati sa Kunstom, da mu objašnjava tko je što učinio. Znaju i građani, znaju i privrednici. Neki pozitivno, neki negativno. Mi govorimo građanima kako riješiti recesiju. To je naša tema. A svi vi koji živite na prošlosti, zabavljate se na prošlosti znajte građanima nećete riješiti problem. klub SDP-a poručuje, ne želimo učestvovati u prošlosti i analizi prošlosti jer je sadašnji trenutak brutalan, on je brutalan i traži našu akciju. Zaista traži. Mi ne govorimo o inicijativama, SDP i klub SDP-a je predložio zakon o državnim intervencijama koje su neophodne u zaštiti građana Hrvatske. I I smatramo da ih treba fiskalna politika donijeti, treba ih, sadašnji trenutak građana rješavamo a ne izborima, u govornicima govorimo o prošlosti. U ovom trenutku mi vas molimo da probate shvatiti i ocijeniti da li Parlament intervencijom treba zaštiti građane od ovoga. Možda samo dvije brojke nadajući se da nećemo ući u debatu oko brojki. 2000. je bilo oko 7 milijardi zaduženje građana, danas je to 127 milijardi. Da li smo svjesni koliko je ogromno zaduženje građana i koliko je neophodno da nas ta cifra upozori da moramo zakonom zakonom riješiti i intervenirati na financijsko tržište. Moramo. Štiti građane o nejednakosti jer će jedne banke raditi ovako, drugi onako. Vlasnici stanova nisu građani nego kroz ../Govornik se ne razumije./… banke, banke. Dobar dio kredita je već debelo otplaćen, ali banke neke to neće zanimati. To je razlog da trebamo intervenirati. Možemo intervenirati, predložili smo zakon kako. Ali svi vi koji smatrate da ne treba intervenirati to je vaše pravo, to ne osporavam, ali nemojmo govoriti o prošlosti. Nemojmo. Građanima treba današnja odluka, današnje razmišljanje. Naš odgovor na recesiju, ja se nadam da ga mnogi od nas imaju, mnogi ga od nas imaju. Prema tome, vjerujem da ako ocjenjujete ogromno zaduženje građana, ako ocjenjujete nejednakost financijskih institucija i njihovih politika na tržištu i mogućnosti da zaista intervencijom to nam nitko ne brani, to imamo pravo, a to pravo nam daje opasnost od recesije. Iskoristimo to pravo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nitko nije Vladu premijera Ivice Račana

zastupnik Linić je rekao da ja iz …/Govornik se ne razumije./… razloga moram se vraćati u nazad pa moram naglasiti zločinačku Vladu, to je potpuno neistinito. Ali je činjenica da svi oni koji se srame prošlosti nemaju budućnosti. Činjenica je da upravo zastupnik Linić

Dragica (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Svjetska financijska kriza pretvorila se u svjetsku ekonomsku globalnu krizu. Kaže se da je liberalni kapitalizam zapravo pred slomom i mnoge države interveniraju u gospodarskoj i monetarnoj i bankarskoj sferi. Pitanje je zašto to ne bi radila Hrvatska ako to velike države rade, ako to razvijene države rade, nema nikakvog razloga da to ne radi i Hrvatska. Zadnji podaci Svjetske banke predviđaju da će do polovice ove godine pad industrijske, svjetske industrijske proizvodnje biti 15%. Konačno smo priznali da ni Hrvatska nije otok i da je u Hrvatskoj nastupila kriza. U Hrvatskoj već mjesecima imamo pad industrijske proizvodnje. Ako nemate proizvodnju u realnom sektoru onda to znači recesiju, onda to znači i gubljenje radnih mjesta, onda to znači i sve veći broj ljudi na Zavodu za zapošljavanje. One procjene koje su bile od 10000, 20000 novo nezaposlenih, odnosno ljudi koji će ostati bez posla sada se penju čak na 50000, a neki kažu da niti to nije kraj. Govorilo se da nema nikakvih problema kada se već u siječnju vidjelo da proračunski prihodi se ne pune po planu. Ministar financija je govorio nema nikakvih razloga za paniku, sve je u ne može se ocjenjivati priliv prihoda samo na nekoliko tjedana u jednom mjesecu ili u jednom mjesecu itd. Danas je dobro da se i kod ministra financija promijenila situacija. On već danas govori o tome da je zabrinjavajuće stanje u punjenju proračuna i govori o tome da zapravo nam nedostaje oko 10 milijardi kuna u proračunu da bi se mogli pokriti ovako planirani rashodi kao što su to u proračunu za 2009. godinu. To ne znači da mi u opoziciji likujemo što je takvo stanje. Dapače, vrlo smo zabrinuti i već mjesecima ukazujemo na to. Mjesecima pokušavamo reći da je potrebno donositi određene mjere i mjesecima govorimo da treba otvoriti raspravu u Hrvatskom saboru. Čini mi se da smo mi ipak na vrijeme poslali i zakonske prijedloge u proceduru prije nego što se donosio državni proračun. Na žalost, oni su mjesecima čekali u dnevnom redu. Najprije su čekali mišljenje Vlade, a onda eto i situaciju da se o tome raspravlja. I pitanje, zašto mi predlažemo ovaj Zakon o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. godini? Kada i zakoni o financijskim institucijama govore da banke mogu u okviru svojih općih uvjeta poslovanja utvrditi slične mjere. I što to neke banke su već i učinile i rade. Vjerojatno one koje imaju jači kreditni potencijal i vjerojatno one koje imaju više takvih kredita. Naime, od ukupnog zaduženja građana koje se već sada popelo krajem prosinca na 126,6 milijardi kuna stambeni krediti su negdje oko nešto više od jedne trećine i to jest već veliki iznos, a stan ili krov nad glavom čovjeku znači zadovoljavanje osnovne životne potrebe slično kao hrana i slično kao pravo na rad, odnosno imati posao i ostvariti prihode dostojne za život. Ako je već veći dio banaka to učinio mislim da nema razloga da mi kao zakonodavno tijelo to učinimo i zakonom za sve kreditne institucije. Naime, što će se desiti ako se neće otplaćivati krediti, odnosno građani koji ostanu bez posla i bez prihoda neće moći otplaćivati stambeni kredit? Banke više nemaju niti hipoteke, nego fiducijalno pravo. Dakle, oni su vlasnici stana. I ako ne otplatite zadnju ratu oni će vam uzeti stan. Dakle, ostat ćete bez stana bez obzira koliko ste do sada otplatili. Danas na tržištu kažu da ima oko 13000 stanova u ponudi koje nemaju kupce. Što znači za banke ako će masovno oduzimati stanove onima koji imaju takve kredite i ne mogu ih servisirati. To znači samo povećanje ponude na tržištu, a banka će prodavati te stanove upravo na način da ih proda zapravo za onu visinu koliko je kreditor, odnosno dužnik dužan. U ovoj situaciji i banke moraju voditi o tome računa, jer i vjerovnici su zapravo obvezni kao i dužnici realizirati svoje potraživanje. Kod nas banke još uvijek ostvaruju visoke prihode, visoku dobit. One najavljuju i visoke kamate, kamate koje u svojim matičnim zemljama ne mogu postići. Mi svojom poreznom politikom zapravo ne destimuliramo niti dizanje kamata, jer se na kamatu ne plaća, na Mi ne destimuliramo niti isplatu dividende i većim dijelom ili najvećim dijelom ta dividenda i prihod od dividende odlazi iz Hrvatske jer ne naplaćujemo porez na dividendu. Dakle, mi nemamo porez na prihode od kapitala. Dakle, s jedne strane stimuliramo i visoku kamatu zato jer ju ne oporezujemo, stimuliramo isplatu dividende jer ju ne oporezujemo, a istovremeno ne želimo pomoći onim građanima koji su željeli sami riješiti svoje stambeno pitanje koji će sutra, danas, sutra ili su jučer ostali bez posla, nemaju prihode i ne mogu otplaćivati takve kredite. Kažemo to je državni intervencionizam i da to nije dobro, jer su banke privatne. A ja ću sada na kraju svog izlaganja ponoviti. Veliki broj zemalja u svijetu upravo državnim intervencijama nastoje svladati određene probleme i u gospodarstvu i prema svojim građanima. To rade odgovorne države. Hrvatska bi morala biti, imati svoje mjesto među njima. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. U kakvim okolnostima dolazi do ovog prijedloga zakona i kome je taj zakon potreban? Zbog koga klub SDP-a ovaj zakon predlaže? Građani su imali jedno obećanje o povećanju standarda, o smanjenju nezaposlenosti, o blagostanju. Oni su tome obećanju povjerovali. Sad jesu li bili naivni, jesu li bili lakovjerni tko će ga znati, nije ni važno. Uglavnom povjerovali su tome i upustili su se u kupovinu stanova, u izgradnju kuća putem stambenih kredita. Da su malo bolje razmislili o tome tko im obećanje daje, možda se u to ne bi upustili. Ali eto, htjeli su pomoći sebi, htjeli su riješiti svoj stambeni problem. Nisu ga mogli drugačije riješiti nego preko kredita. Nisu računali da će se njihov život srozati do te mjere da te kredite više neće moći vraćati. Nisu strahovali pred tim da im se može dogoditi da ostanu bez imovine. To su redom fiducijalni krediti. Ne plaćaš li rate, banka naprosto se upiše na tvoju imovinu. Nema nikakvog posebnog dokaznog postupka oko toga, nema nikakvih novih rasprava, nema sudskog postupka. Ništa. Banka preuzima tvoje vlasništvo. Građani ostaju bez posla svaki dan. Prošli mjesec ih je 150 dnevno ostajalo bez posla, ovaj mjesec preko 500. Oni ostaju bez posla bez svoje krivnje. Ništa oni tu nisu krivi. Kad dođu na redu škverovi, tamo vam u škveru rade svi zaposleni članovi jedne obitelji. I suprug i supruga i odrasla djeca ako rade, kad ostanu bez posla cijela obitelj će ostati bez prihoda, bez kune prihoda. A nema tako reći u Hrvatskoj obitelji koja nema ove hipotekarne ili fiducijalne kredite. Kako će oni to vraćati? Nikako. Nikako, oni to vraćati ne mogu. Oni će naprosto prestati plaćati rate. Što će banke napraviti? Pa uzeti će im imovinu. Pa banka mora zaštititi sebe i svoj interes. Pa banka daje kredite građanima ne zato što je humana i dobra, što vodi računa o interesima građana, nego zato da bi zaradila na tim kreditima, na kamatama na te kredite. Znači, što će banka napraviti? Uzeti će im tu imovinu. Zašto SDP predlaže ovaj zakonski prijedlog? Pa zato da zaštitimo te građane, da im pomognemo, pa to su naši sugrađani. Zašto HDZ to odbija, ne znam, pa to su i vaši sugrađani. Pa nisu to Marsovci. Pa mi razgovaramo o obiteljima u ovoj zemlji. Morali biste biti posebno zainteresirano za to da ovaj zakonski prijedlog prihvatite, zato što i na vama leži dio odgovornosti, teret odgovornosti da su građani zapali u takve teškoće da ne mogu vraćati kredite. Jer nije vam to samo svjetska recesija. Nije samo to. Pa pad rasta BDP-a je započeo dolaskom HDZ-a na vlast. Stope gospodarskog rasta do tada su bile visoke. Onda su se počele urušavati kad je došao HDZ na vlast. Kad je svjetska kriza, prije par mjeseci? Ali građani su u ovako teškom položaju između ostalog i zbog toga što imaju takvu Vladu. Bože moj, izabrali su ju. Nitko to ne spori, ali morali biste biti zainteresirani da kad već oporba nudi rješenje da se tim našim sugrađanima pomogne, da to prihvatite. Vi kažete tu u ime kluba HDZ-a, a to je ugovorni odnos između stranke i banaka. Što se to nas tiče? U to se ne treba miješati. Dogovorila se stranka s bankom o kreditu, ne može vraćati, ostati će imovine, a Bože moj, što mi tu možemo? Pa nismo mi zato da se u to petljamo. To ste govorili sada u ime kluba HDZ-a. Pa slušajte, ima različitih ugovornih odnosa. Izborni ciklus je jedan ugovorni odnos. HDZ kaže, mi ćemo vama ponuditi prosperitet, gospodarski rast, bolji standard, vi nama dajte glasove. Građani su svoj dio tog ugovornog odnosa ispunili, dali su vam glasove, a vi svoj niste. vi svoj niste. Znači, ima i takvih ugovora koji se ne poštuju. Vi svoj dio ugovora s građanima niste ispoštovali. A mi vam sada hoćemo pomoći. Nudimo prijedlog zakona koji bi te građane spasio od toga da ostanu bez krova nad glavom, da ostanu bez igdje ičega, a vi to odbijate i kažete pa što se zaboga to nas tiče što su se oni dogovorili s bankama i što su oni dizali kredite? Pa kakve to veze ima s nama i s ovom Vladom i s HDZ-om? Slušajte, kad god se u ovom Saboru otvori pitanje o položaju građana, o tome kako oni žive, o njihovom socijalnom statusu, onda se uvijek nađe neki Kunst koji počne govoriti o tome kako je bilo za Račanove Vlade. I onda drvlje i kamenje na tu Vladu i ta je Vlada kriva za sve. Nek je kriva. Ako je Kunstu kriva, neka bude kriva. Neka bude kriva. Ali mi sad ovdje i ovim prijedlogom zakona ne rješavamo pitanje uspješnosti ili neuspješnosti Račanove Vlade i vraćati se na tu temu znači ismijavati ove građane, ismijavati one koji su jučer dobili otkaz, a idućeg prvog moraju platiti ratu kredita. Znači njima se smijati u lice. Jer to ništa drugo Kunst ne radi nego im se smije u lice. Umjesto da zajedno s nama raspravi kako tim ljudima pomoći, on govori o Račanovoj Vladi kao da je sad s Marsa doletio pa se još nije snašao ni aklimatizirao. Jer slušajte, mi možemo prešutjeti, možemo i odgovarati na takve Kunstove intervencije. Mislim da nećemo odgovarati jer oni te intervencije to naprosto ne zaslužuju. Nastaviti ćemo govoriti o građanima ove zemlje, nastaviti ćemo raditi u njihovom interesu, nastaviti ćemo predlagati zakonska rješenja koja im mogu pomoći. Građani su možda bili u zabludi kad su bili lakovjerni i izabrali vas vjerujući da ćete im pomagati djelovati u njihovom interesu. I mi smo možda u zabludi što se nadamo da ćete možda ipak prihvatiti neko od tih rješenja u interesu građana ali umoriti se u tome da ta rješenja predlažemo nikad nećemo, e to nećemo. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo, samo jednu netočnost ću ispraviti koja govori o tome da je dolaskom na vlast HDZ-a počeo se smanjivati bruto domaći proizvod i da je tada osjetan pad pa tako u tablicama jasno piše da je 2003. bio 5,3 a 2007. 5,6%. Ova činjenica vjerojatno vam dovoljno govori o tome da krivo prezentirate da je dolaskom HDZ-ove vlasti bitno smanjen Hvala lijepo. Gospodine Staziću, nije zabrinjavajuće to što se Kunst vraća u 2000., nije zabrinjavajuće ni to što možda klub HDZ-a i ova Vlada neće prihvatiti ovaj prijedlog. Zabrinjavajuće je to što naša Vlada, hrvatska Vlada nije uputila niti jedan prijedlog koji će pomoći hrvatskim građanima u ovom trenutku. To je ono što mene najviše zabrinjava. Gospodo, ako želite pomoći hrvatskim građanima da se ne dignu kreditne kamatne stope otvorite komunikaciju sa poslovnim bankama u Hrvatskoj. Pa kažem vam, sigurno im je u interesu imati komunikaciju sa Vladom koja troši rekao sam preko 160 milijardi kuna preko tih poslovnih banaka. Ne mogu vjerovati da oni ne bi uzeli za ozbiljno ono što im hrvatska Vlada kaže, jedino možda ukoliko to niste u poziciji s obzirom da vi više trebate banke da vam pokrpaju rupe u proračunu nego što bi banke slušale ono što vi kažete. To je jedino što može biti problem. Ali svejedno, mislim da bi trebali otvoriti komunikaciju sa bankama ne samo po pitanju kada vam treba novac za proračun nego po pitanju zaštite standarda hrvatskih građana. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Za mene je uopće nesporna pozitivna namjera predlagača da određenim zakonskim rješenjima pokuša pridonijeti povoljnijem položaju stanovnika, onih stanovnika Republike Hrvatske koji imaju određenih poteškoća u otplati anuiteta stambenih kredita, i to je doista nesporno. Koliko je važan stan, koliko je to od bitnosti za svakog čovjeka. Najradije bih citirao najcitiranijeg znanstvenika Maslowlja koji je svojom poznatom teorijom, Maslowljevom teorijom potreba kazao da je hrana, piće, toplina i stan spadaju u temeljne fiziološke potrebe svakog čovjeka. I doista mi je žao svakog čovjeka koji je ostao bez posla. Doista mi je žao i svakog stanovnika koji otplaćuje stambene kredite pod ovakvim nepovoljnim uvjetima i mogu osobno kazati da suosjećam s njima jer sam proživljavao i jedno i drugo, i ostajao bez posla, i otplaćivao stambene kredite i to po 9% kamatu koja je bila promjenjiva ali nikada nije išla na niže nego samo na više. I ne znam je li itko od nas ovdje ne želi povoljniji položaj bilo kojeg stanovnika koji ima poteškoća u otplati anuiteta. Ja vjerujem da svatko od nas to želi. I isto tako, koristimo svaku situaciju uputiti svoju namjeru, kritiku pojava koje onemogućuju i koje dovode do takvih lošijih situacija. I u tom kontekstu ja promatram i ovaj Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita. Ali ipak, ne mogu se oteti dojmu da on kao što sam i kazao narušava načelo nediskriminacije jer dovodi određene skupine u nepovoljniji položaj od drugih. Istina je da svaki čovjek koji ostane bez posla je doista u nezavidnoj situaciji. Ali ne bih mogao sa sigurnošću tvrditi da je on u nepovoljnijem imovinskom stanju nego onaj koji radi i dobiva 3 tisuće kuna plaću, nisam u to siguran i mislim da bilo tko od nas može biti baš siguran u svakog pojedinog slučaja koliko je tko u imovinskom stanju. Ima onih koji već godinama ne rade a iznimno su bogatog imovinskog stanja, ali to ne upućujem na one koji su ostali bez posla i koji su doista u nezavidnom položaju. Ali ono što bih ponovo ukazao i mislim da sam, ne izbjegava ni HDZ-a i neki u HDZ-u govoriti o negativnim pojavama, prvi ukazao na enormnu dobit poslovnih banaka u Hrvatskoj. Rezultati poslovanja poslovnih banaka u Hrvatskoj upućuju na to da imaju prostora i da trebaju i moraju smanjivati kamatne stope. 23,6 milijardi kuna dobiti u 9 godina je nešto što narušava harmoniju sa proizvodnjom hrvatskog gospodarstva, sa potrošnjom hrvatskog gospodarstva, harmoniju financijskog sektora stanovništva i gospodarstva Hrvatske u cijelosti. Tome treba pridodati da to je samo dobit poslovnih banaka iz tzv. njihovog kor biznisa. Tome treba pridodati najmanje 20% povećanja dobiti temeljem lising koju analizom njihovih plasmana se utvrđuje da 90% svih plasmana putem lising društava ima svojstva kreditnih plasmana. Tu treba dodati i stambene štedionice i mirovinske fondove pa se njihova dobit onda povećava i na više od 30 milijardi kuna u 9 godina. Isto tako, ova kriza koja je zahvatila i svijet i Hrvatsku je doista osjetilo i gospodarstvo i stanovništvo Republike Hrvatske ali to poslovne banke uopće nisu osjetile, one posluju još bolje, one ostvaruju 40% više profita u siječnju ove godine nego u siječnju 2008. godine. Zato njihovi rezultati poslovanja nisu sukladno okružju u kojemu posluju. Što bi se dogodilo da poslovne banke u Hrvatskoj ostvaruju 2 do 2,5 milijardi kuna godišnje? Ništa. Samo bi se dogodilo to da bi bili prilagođeni svim uvjetima u europskom okružju i svjetskom, da ostvaruju poslovne rezultate sukladno financijskom financijskom sektoru u euro zoni. Ne bi se čak morali ni odreći svojih najvećih primanja na razini menagmenta, ne bi se morali odreći čak ni svoga bonusa, ni svog skijanja po Aspenu, ni razno raznih donacija, ni razno raznih sponzorstava, ne bi se morali odreći čak ni 32 milijuna eura 32 milijuna eura ulaganja u oglašavanje i u reklamiranje. A pripomogli bi i gospodarstvu Republike Hrvatske i stanovništvu, a što je zapravo njihov i cilj, jer upravo su i dobit tu ostvarili isključivo na gospodarstvu i građanima Republike Hrvatske. zato bih naglasio da ovaj zakon bez obzira koliko ima u svojoj pozitivnu namjeru, on neće dovesti do onog ključnog, do smanjenja kamatnih stopa i do smanjenja dobiti poslovnih banaka u Hrvatskoj. Naprotiv, one će čak i povećati dobit poslovnih banaka u Hrvatskoj. i za sav onaj period koji se ne otplaćuje, oni će uredno zaračunati kamatu. Da Hrvatska ima potencijala, da poslovne banke u Hrvatskoj imaju potencijala kreditirati i gospodarstvo i građane, najbolje pokazuje podatak da su kreditni plasmani bili prije 3 mjeseca 265 milijardi kuna, a sada 257 milijardi kuna. Vraćaju se stari krediti, a ne plasiraju se novi krediti. Čak se sastaje 6 najvećih banaka u Hrvatskoj, stvaraju kartel, stvaraju prividnu povećanu potražnju za novcem kako bi imali alibi za povećanja kamatnih stopa, jer im ovakvi rezultati poslovanja i ovakva enormna dobit nije dostatna. E pa, bez obzira na to što ne podržavam zakonska rješenja da se uvjeti ugovaranja poslovnih banaka i komitenata reguliraju zakonskim propisima i kao što je kolega Stazić kazao, neće se umoriti sa predlaganjem novih rješenja, i ja upućujem s ove govornice da se ne trebamo umoriti, i ja se osobno neću umoriti nikada upućivati na negativne pojave na negativne pojave u ekonomskom okružju, na ekonomske defekte, na tržišne promašaje, ali neću biti za zakonsko reguliranje uvjeta poslovanja između poslovnih banaka i komitenata. Hrvatske banke imaju načina i imaju mogućnosti, imaju potencijala i moraju smanjivati kamatne stope pogotovo na stambene kredite i to čine sve poslovne banke u okružju europskom i zato nije bila potrebna intervencija državna, nego su to činile zbog svog dugoročnog interesa. Očito da hrvatske banke u ovakvim situacijama gledaju kratkoročno, a ne u interesu dugoročnom i gospodarstva i Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Arsen Bauk. građana dovodi u nepovoljniji položaj. Taj navod je netočan. Dakle, ovim prijedlogom zakona se jedna skupina ljudi koja je u bezizlaznoj situaciji dovodi u nešto povoljniji položaj od te bezizlazne situacije na način da im se daje godinu dana vremena da se snađu, da ova kriza prođe i da nastave živjeti svoj život normalno a da ne izgube stan. A ne radi se o nikakvom nepovoljnijem položaju, ne bi trebalo to gledati na tako negativan način. Zahvaljujem. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo zastupnici. Mi govorimo o bankama i doista trebamo govoriti o bankama. Prošle godine samo od kamata hrvatske banke su ostvarile prihod od 20 milijardi kuna. neto dobit negdje nakon oporezivanja 9 milijardi kuna. Za koliko smo mi tamo koncem '90.-ih i početkom 2000. prodali banke? Prodali smo ih za 7 milijardi kuna, prethodno saniravši ih za 13 milijardi kuna. Znači, za jednogodišnju dobit ne iz 2008. nego nego iz 2007., a dobit u 2009. tu se slažem sa gospodinom Marićem, zasigurno će biti veća no što je bila prošle godine. Tko je na čelu tih banaka? To su ili socijalistički direktori od prije devedesete, tijekom vremena postali veliki nacionalisti, ili ministra financija koji su ih privatizirali u ime Hrvatske države kako bi mogli zasjesti na mjesta vodeća u tim istim bankama. Tko je na čelu nadzornih odbora najvećih hrvatskih banaka? Pa to su naši domaći tajkuni, od istarskih na dalje. Koliko je bonus predsjedniku nadzornoga odbora Privredne banke na prošlu godinu? 1,2 milijuna kuna. Što mi dalje radimo? Imamo ovaj drugi stup. Ma ja jesam za taj drugi stup, ali da se jednostavno logika promijeni, a ne da taj drugi stup u vlasništvu poslovnih banaka Republike Hrvatske, financira strane tvrtke ili podržava likvidnost domaćim tajkunima. Ja se isto tako slažem sa svima onima da povjerenje treba imati u bankarski sustav Republike Hrvatske, a da povjerenje treba imati govori kroz što smo prolazili tamo devedesetih ili ne znam sredinom devedesetih godina ili kasnije devedesetih godina, a da građani imaju povjerenja i moraju imati, potvrđuje i to da je štednja prošle godine u poslovnim bankama povećana za nekih 18 milijardi kuna. Banke će kao što se svi više-manje složili, zasigurno u Hrvatskoj i dalje profitirati, ali ako želimo pokrenuti ovu državu, one se moraju odreći dijela svojih dobiti, jer jedine one u ovom trenutku imaju novaca da mogu pomoći i državi i građanima Republike Hrvatske. I mislim da tu poruku ovaj Parlament mora uputiti prema poslovnim bankama. Država novaca nema, građani novaca nema, novci su tamo normalno u bankama koje su sve redom u vlasništvu stranih, neke neke su i drugorazredne europske banke i dosita trebaju preuzeti dio odgovornosti za trenutak na sebe. Ja sam doista uvjeren da će naše rasprave i apeli koje upućujemo iz ovog Parlamenta doći do uha bankara ili bankara i uvidjeti koliko dugoročne štete i sebi i gospodarstvu Republike Hrvatske i građanima Republike Hrvatske. Jedino bih iskoristio priliku pa kazao gospodine Kajin, nije 7 milijardi, nego 5,4 milijardi eura dobilo hrvatski proračun od prodaje banaka iz hrvatskog financijskog sektora, 5,4 milijarde, a da su samo na kreditiranje stambenom zaradile 10,5 milijardi kuna. Samo Privredna banka u 2008. godini povećala je dobit 18,8% u odnosu na 2007. godinu, a Zagrebačka banka čak 25,7% dobiti povećala u odnosu na 2007. godinu. hvala svima koji sudjeluju na način da se upućuje apel da politiku poslovnu banke u Hrvatskoj promijene u interesu hrvatskog hrvatskog gospodarstva, u interesu građana ali i dugoročno u svom interesu, jer jedino mogu opstati na račun i građana i gospodarstva Republike Hrvatske. A koliko je povjerenje bitno u bankarski sustav to smo potvrdili '99. i drugu šansu nećemo niti imati jer ne smije se izgubiti povjerenje u financijski sektor u Republici Hrvatskoj.

ove krize. To je bankarski sustav. I od bankarskog sustava, hipotekarnih kredita Amerike taj kriza je i krenula, preplavila je svijet, prelila se sada na realni sektor. No ono što je rekao kolega Marić, trebalo bi naglasiti, ako mi uskratimo vraćanje dijela kredita bankama, mi ćemo postići suprotni učinak, one neće početi smanjivati kamatne stope, nego će da bi nadoknadile svoju dobit i svoje poslovanje, ih početi povećavati. Pa mislim da je to srž problema i da je to jedan od razloga zbog kojeg mi obrazlažemo da ne možemo prihvatiti ovaj prijedlog. Drugi razlog je taj što se prijedlog odnosi na 2009. godinu. Mnogi pesimisti, pa evo i kolega Kajin, a i mnogi ekonomisti kažu da će 2010. biti još gora, 2011. još gora, šta ćemo mi onda obustaviti vraćanje kredita bankama za 2010., '11., '12. dok ne prođe kriza? Mislim da to ne bi bilo dobro jer ugušiti banke to znači odrezati granu na kojoj sjedimo. One su izraz sredstava i za gospodarstvo i naravno za potrošnju građana. I na kraju. Da su američke vlasti reagirale ovako na krizu hipotekarnog sustava banka u Americi i da su obustavile vraćanje dijela kredita bankama da li bi se oporavak nadzirao, sigurno da ne bi, ja mislim da treba apelirati na banke, jer one su prva karika u tom lancu. Da ne smiju sisati kravu dok ne crkne. To znači u ovoj fazi krize, ne smije iscrpljivati građane i realni sektor nego im treba davati povoljnije kredite jer će rezultat stići vrlo brzo svima pa i bankama. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Hebrang je dobro primijeti što sam tijekom cijelog svog izlaganja htio zapravo i potencirati gdje je ključ i problema, ali gdje je ključ i rješenja. Za napredak bilo koje države, za napredak bilo koje nacionalne ekonomije bitna je harmonija između proizvodnje i potrošnje, financijskog sektora, trgovine. Ovdje ta harmonija je izostala. Kazao sam malo prije u ime Kluba HDZ-a da poslovne banke u Hrvatskoj zapošljavaju manje od 1% ukupno zaposlenih a da prisvajaju 15% ukupno ostvarene dobiti u Republici Hrvatskoj. Taj podatak ću malo korigirati. Naime to je sve u ukupno zaposlenim, ali znamo da od ukupno zaposlenih nisu svi zaposleni u organizacijama koje stvaraju dobit. Kada se izuzmu oni, kada se analiziraju samo oni zaposleni u organizacijama koji profitno djeluju onda udio tih manje od 1% zaposlenih prisvaja više od 30% ostvarene dobiti, ukupne dobiti u Republici Hrvatskoj …/Govornik se ne razumije./… gospodarstva. Sve to upućuje …/Govornik se ne razumije./…, sve to upućuje da banke doista imaju prostora i da mi imamo razloga pozivati ih na drugačiju poslovnu i kreditnu politiku. Hvala lijepa. (SDP)** Hvala lijepo kolega Mariću, da li će i ova vaša rasprava i mnogi apeli koji su upućeni prema bankama uroditi plodom? Evo premijer Sanader je uputio jedan apel krajem godine i da li je on urodio plodom? Nije. I niti će ovi apeli upućeni bankama uroditi plodom u budućnosti. To se vidi iz jednog jednostavnog primjera. Kamate na novo odobrene kredite u hrvatskim bankama su niže nego šta će biti sada na one koje su već odobreni u prošlosti. Znači, drugim riječima ukoliko uzimate stan koji je određena banka financirala dobiti ćete povoljniju kamatnu stopu nego da ste kupovali taj stan prije godinu dana kada ovakva situacija na tržištu nije bila. Da li je to korektno, ja misli da nije. Ali tržište je takvo, ne možete utjecati ukoliko ste neke stvari definirali da mogu biti fleksibilne. Da banke mogu dizati kamate na kredite dokle god one smatraju da je to dovoljno i dokle god, na kraju krajeva oni koji to plaćaju, hrvatski građani mogu platiti. Ali ono što možemo napraviti, evo to je kolega državni tajnik. Postoje uplate u državni proračun, na račun državnog proračuna svaki mjesec. Možemo reći, gospodo tko diže stambene kredite ne može biti banka koja će servisirati državni proračun ili javne tvrtke u Hrvatskoj kojoj je vlasnik Hrvatska država. Ne može biti. I ako otvorimo takvu komunikaciju možda će banke razmišljati na drugi način. Ovi apeli, siguran sam, mada su dobri i svi razmišljamo u tom smjeru, neće uroditi plodom. Jedino komunikacija zbog čega bi se porezi hrvatski građana uplaćivali preko banka koje danas dižu kamatne stope na stambene kredite. Ima država svoje državne banke, i neka ih uplaćuje preko njih. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Maras, pitali ste me hoće li uroditi plodom ovakvi apeli? I odgovorili ste i cijenim vaša i razmišljanja i rado dijelim sa vama uvijek razmišljanja i u ekonomiji, gdje ste mi odgovorili da neće uroditi a onda ste kazali da dolazi do smanjenja kamatnih stopa. Pa već su onda urodili plodom ako novi stambeni krediti, a evo čitamo zadnjih zadnjih dana da su poslovne banke, neke poslovne banke, odlučili smanjiti kamatne stope na stambene kredite. Ja vjerujem da sa još većim apelom, još većom pozornošću u ovom problemu da će se postići i još veći efekt i da sigurno će polučiti to rezultatom. Ali me zabrinjava činjenica da na jednoj strani smanjuju kamatne stope a na drugoj strani ulaze u tzv. jednosmjernu valutnu klauzulu što je u potpunosti u suprotnosti sa Zakonom o obveznim odnosima i međunarodnom pravu i da te iste poslovne banke uvode promjenjive kamatne stope. To me zabrinjava ali siguran sam da ćemo sa nastavkom rasprave u ovakvom smjeru postići efekt i da će se banke odlučiti za drugačije poslovanje jer je to jedan dugoročno neodrživ odnos. Hvala lijepa. I zadnja replika, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Kolega Mariću, vi ste pobrkali izgleda strane. Naime, vi ste dio vladajuće većine. Vladajuća većina i vlast i Vlada ne djeluje apelima. Ona nema potrebu se umarati ili ne umarati upozoravanjem na nepravilnosti. Vi to morate spriječiti. Vi morate djelovati da do nepravilnosti ne dolazi. Vi ne apelirate nego djelujete, a to jest naš problem. Naša Vlada ne djeluje, pa se sve događa u entropiji. Pa onda imate entropiju apela, pa sad vi kažete, u raspravi ste rekli apel, evo ja ću apelirati jer ima puno nepravilnosti, a onda poslije toga kažete već je sve se ostvarilo, sve djeluje samo građani još ne znaju da im je jako dobro. Trebao bi premijer apelirati na građane da postanu svjesni da im je dobro. Prema tome, dajte apelirajte na svom klubu i upozorite svoj klub na nepravilnosti koje čini vaša Vlada, da konačno počne nešto raditi, a ne samo pričati o tome kako nam je dobro, pa se onda za tri mjeseca čudi da u stvari nam nije baš tako dobro kao što su prije tri mjeseca činili. Prema tome, treba djelovati. Ovo je jedan od zakona koji ide za tim da djeluje, da bankama kaže nešto da moraju napraviti, a ne da ih zamolimo da to rade. Dok vi kažete da apelirate da trebaju nešto raditi njima raste dobit. Dok mi kažemo da treba donositi ovaj zakon mi možda idemo za tim da spasimo nekog čovjeka da ne ostane bez stana. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Goran Marić. takvim rječnikom i subjektivnošću nećete pojačati argumente i onako loše koje ste sada iznijeli. Vi govorite da je ovo nepravilnost. Nitko nije govorio o nepravilnostima. Ako se radi o nepravilnostima, onda se to drukčije tretira. Nije nepravilnost nikakva što poslovne banke samostalno odlučuju kakvu će imati poslovnu, kreditnu politiku. Ovdje se radi o jednoj situaciji koju poslovne banke koriste u svoju korist na uštrb onih s kojima posluju. I doista, ne treba, a zato je i dokaz i zemlje Europe gdje nitko nije intervenirao državnim intervencionizmom i zakonskim propisima određivao uvjete pod kojima će se ugovarati komitenti, kreditno poslovanje sa bankama nego se to prepušta isključivo ugovornom njihovom odnosu. Ali je neprirodna pojava da iz takvog odnosa se ostvaruju enormne dobiti i zato koristim ovu situaciju upozoriti na to da imaju prostora, da očekujemo da će oni smanjiti kamatne stope i ja sam uvjeren da to hoće. I molio bih kolega da ne dobacujete klupa, i time nećete pojačati svoje i onako loše argumente.

i na način da pokažemo koliko smo nezadovoljni poslovnih politikama banaka koja u uvjetima recesije gdje će mnogi osjetiti negativne posljedice recesije banke ostvaruju ogromne prihode, a osim prihoda ostvaruju izvanredne poslovne rezultate. Prema tome, zaista je evidentno da u Hrvatskoj nismo svi jednaki, da u Hrvatskoj postoje privrednici i građani koji trpe negativne učinke recesije, a s druge strane bankarski sustav koji u uvjetima recesije ostvaruje bolje pozitivne rezultate. I vidim da manje-više u raspravama na isti način razmišljaju skoro svi zastupnici. U čemu se razlikujemo? Ocjenjujemo da postoji disharmonija tamo gdje bi moralo biti nešto ujednačeno i sada ostaje pitanje da li disharmoniju rješavati apelima ili imamo sukno i škare da djelujemo i intervencijama, zakonskim intervencijama. I ono što mi u SDP-u velimo nemojmo gubiti vrijeme na apele, jer apeli ne daju efekata. Razlike se povećavaju. SDP predlaže intervencije, intervencije kroz zakone da bi polako smanjio disharmoniju između bankarskog sustava, gospodarstva i građana. Znači, predlažemo zakone. Ovo je jedan zakon koji smo posebno izdvojili, a tiče se stambenih kredita. Jer to nije samo pitanje građana i teškoća građana u otplati. To je pitanje cijele građevinske industrije i ostalih koji imaju mogućnosti dizanja stope rasta ako imaju područje, tržište, ako imaju kupce. I zato smatramo da je ovo itekako važno i da ne možemo propustiti to apelima, nego moramo ići intervencijom. s obzirom da je bilo nekoliko rasprava na temu da li će to povećati kamatnu stopu. Pa neće povećati. U vrijeme prolongacije obračunava se kamata, zarađuje se. S obzirom da su promjenjive kamatne stope zarađuje se više, jer su neke banke digli stope na stambene kredite, već postojeće stambene kredite. Znači, banka nema nikakvih negativnih efekata. Dapače, kad govorimo o prolongaciji otplate se otplaćuju, kamate se plaćaju. Ali moramo znati da u Zakonu o financijskim institucijama postoji mogućnost da Narodna banka propiše obvezne elemente općih uvjeta poslovanja. I to je ono što mi moramo koristiti da bi banke obvezali. Ali kako vidim da najveće nezadovoljstvo je upravo dizanjem kamata, zaista dizanjem kamata, da je nezadovoljstvo jačanjem ekstra profita u bankama. Klub SDP-a će ponuditi i Zakon o porezu na ekstra dobit jer to proizlazi iz ovih rasprava. Ali mi bi bili sretniji da to predloži Vlada. Znači, ponovno ponavljam. Ne apele smanjite kamate. Pa mi imamo pravo kao fiskalna vlast utvrditi da zbog disharmonije, zbog enormnih profita banke dok ostali siromaše mi imamo pravo porezima to oduzeti i usmjeriti u zdravstvo, u što god hoćemo, u potrebe građana, u poticaje privrede. Znači, ako banke neće da čuju, idemo sa takvim zakonom, a današnja rasprava upravo to pokazuje. Ali ako opet to bude prijedlog SDP-a imat će negativnu potporu. Zašto ga Vlada ne predloži? Jer ako neprekidno svi u Saboru, ali svi u Saboru ukazuju na ekstra dobit banaka, koji je problem da mjerama, da intervencijom, da zakonima jer je to pravo fiskalne vlasti oduzmemo ono što je stečeno na račun siromašenja drugog. Nemojmo moliti više, pa ljudi, vrijeme nam ne dozvoljava da molimo. Mi jesmo ovdje za štititi one koji gube u recesiji, a ne molit one koji zarađuju. Prema tome, i jedan zakon i drugi. I ako Vlada zaista u narednih petnaestak dana ne da prijedlog, SDP će vam ga ponuditi na ekstra profite. Bilo bi daleko lakše da utvrdimo kada idu ekstra profiti, ali ponuditi ćemo sami pa možda otvorimo raspravu pa ćemo vidjeti što će dalje. Ali shvatite umjesto apela intervencije države i na ekstra profit, a i na zaštitu građana otpada na stambene kredite. ovaj naš zakon je jedna interventna mjera iz SDP-ovog antirecesijskog paketa, što znači da je povod za njegovo predlaganje ova jedna specifična situacija. Dakle, ova recesija, kako reče kolega Linić brutalna recesija koja ima za posljedicu urušavanje niza gospodarskih subjekata i posljedično velike gubitke radnih mjesta. Otpušteni radnici naravno ostati će bez stalnih primanja i neće biti u mogućnosti servisirati svoja kreditna zaduženja, a kreditna zaduženja hrvatskih građana su doista ogromna. Od 1996. do kraja 2008. plaće su u Hrvatskoj, primjerice povećane 2,6 puta, a kreditna zaduženja prema bankama povećana su preko 18 puta. Ovoga trenutka krediti hrvatskih građana iznose 127 milijardi kuna. To je po stanovniku, dakle po hrvatskom građaninu 28 tisuća. Po hrvatskoj obitelji, to je 100 tisuća. Po zaposlenom, to je 80 tisuća kuna ili otprilike 15 prosječnih plaća. Od ove ukupne svote od 127 milijardi kuna, 50 milijardi otpada na stambene kredite. Kad je gospodin Marić ispred kluba HDZ-a govorio o ovome zakonu, onda je istaknuo jednu specifičnost kreditne zaduženosti hrvatskih građana u odnosu na građane iz zemalja u okruženju. Naime, ukupnim kreditima hrvatskih građana, stambeni krediti participiraju s nešto oko 30%, dakle s 1/3, dok je kod građana drugih europskih zemalja učešće stambenih kredita daleko, daleko veće, odnosno iznosi preko 70%. Što to zapravo znači? To zapravo potvrđuje da se hrvatski građani u najvećoj mjeri zadužuju radi podmirenja osnovnih životnih potreba. Dakle, radi kruha našeg svagdašnjeg, da tako kažemo, radi preživljavanja, a daleko u manjoj mjeri za stambene potrebe. Isto tako, gospodin Marić inzistira na poštivanju ugovora, što je u pravno uređenim zemljama zapravo nešto što se podrazumijeva i sa čime se apsolutno slažemo. Ali ne i u Hrvatskoj. Dakle, bankarski ugovori se moraju poštivati, a primjerice ugovor o radu ne. Radnik odradi posao i ne dobije plaću, a ima ugovor. Ima ugovor o radu. Dakle, očito ni ugovori u Hrvatskoj nisu isti. Oni jači određuju pravila, a slabi nažalost redovno gube. Dakle, mislimo i uvjereni smo da bi ovaj naš prijedlog zakona trebao imati podršku. Ovo tim više što banke kao druga strana, dakle druga ugovorna strana doista imaju dovoljno financijskog prostora da se građanima prolongacija otplata kredita omogući. Naime, međunarodne pričuve Hrvatske narodne banke veće su ovoga trenutka od 10 milijardi eura, bankarska industrija, čuli smo to u više današnjih rasprava je daleko najprofitabilnija djelatnost budući da banke kćerke u Hrvatskoj ostvaruju 3 do 4 puta veće zarade od njihovih banaka majki u domicilnim europskim zemljama i to zarađuju upravo na hrvatskim građanima. Ostvarena bruto dobit poslovnih banaka u 2008. godini iznosila je gotovo 6 milijardi kuna. A dobre poslovne rezultate banke nastavljaju ostvarivati i u 2009. godini. Njihova dobit, recimo u mjesecu siječnju 2009. u odnosu na isti mjesec 2008. godine povećana je preko 40%. I to su sve zapravo vrlo snažni argumenti za prihvaćanje ovog našeg zakonskog prijedloga. ovo je i za same banke prihvatljivije rješenje od ovrhe nad nekretninama bankrotiranih građana. Naime, što bi zapravo banke sa tim nekretninama u svom portfelju kad je tržište nekretnina u Hrvatskoj zasićeno? Nema kupovne moći. Ovoga trenutka na hrvatskom tržištu nekretnina imamo preko 13 tisuća stanova koji nemaju kupce. I konačno, još jedna važna primjedba. Zakon o kreditnim institucijama u poglavlju 24 koje govori o zaštiti potrošača obvezuje kreditne institucije, pa i Hrvatsku narodnu banku da vode brigu o potrošačima, dakle o korisnicima kredita temeljem općih uvjeta poslovanja kreditnih institucija. Nažalost, očito je iz ponašanja banaka da one baš ne pokazuju preveliku socijalnu osjetljivost za probleme hrvatskih građana na kojima itekako dobro zarađuju. Zakon profita anulirao je svaki osjećaj odgovornosti za korisnike kredita. I kao mnogo puta do sada, banke u Hrvatskoj spremne su konzumirati samo zakonska prava, a nikako nisu spremne konzumirati i zakonske obveze. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Podržavam ovaj prijedlog zakona, iako sam svjestan da on ima jednu ozbiljnu manu. Ta ozbiljna mana mu je što je upućen u saborsku proceduru, a nije upućen predsjedništvu HDZ-a. Mi smo bili doduše rekli da ćemo to raditi, ali ovo je upućeno krajem 1. mjeseca, pa onda nešto prije nego što smo postali svjesni te situacije. A situacija je više-manje jasna. Banke imaju, a ovi građani na koje se zakon odnosi nemaju. Ovim prijedlogom banke ne bi izgubile, a ovi građani bi nešto dobili. Dobili bi vrijeme da se snađu, da opće okolnosti postanu nešto bolje i da mogu život nastaviti normalno sa poslom i bez izgubljenog stana. A kako se pak banke ponašaju kad se radi o njihovoj koži? Odmah su pohrlile isprobati model spuštanja cijena novih kredita odobravajući fiksne kamate kada se radi o nekretninama graditelja koje su financirale. Ako si pak čovjek koji godinama otplaćuje kredit, pa je i tebe pritisnula kriza, ostalo si bez posla, malo će pak koji bankar imati takvo razumijevanje. Ali bankama ne treba zamjeriti. One se brinu za sebe i za svoj profit. A tko brine za građane? Trebala bi Vlada. A kako? Pa upravo ovako kako predlaže SDP. I doduše, ti naši prijedlozi se prepisuju sa nekakvim odmakom od dva mjeseca, tako očekujem da će i ovaj prijedlog biti uskoro prepisan. Zašto treba pomoći ovoj skupini građana? Zato što su oni u goroj situaciji čak i od hrvatske Vlade, goroj su situaciji od poznate "banane". Naime, Vladi su pali prihodi za 10,5 milijardi od 120 milijardi kuna otprilike. To je negdje 9%. Ovim ljudima koji su izgubili posao prihodi su pali za 100% jer imaju nula kuna, nemaju više plaću. E sada, kada Vladi padne prihod 8% onda ugovor kao što je na primjer ovaj kolektivni sa sindikatima više nije toliko snažan kao što bi bio ovaj ugovor o kreditu. Govori se o zamrzavanju, o vraćanju, vode se razno razne političke i druge rasprave o tome trebaju li svi snositi teret. To je kad Vladi padne 8%. Kada Vladi padnu prihodi 8%, ovim građanima su pali 100%, onda se zove brušenje prijedloga, pa nam onda proračun kasni dolaskom u Sabor, nije 15. studenog nego daleko kasnije. Pa kad dođe u Sabor u zadnji čas se mijenja, pa onda ga se brani na način ajde da ga se ne napadne iako smo svjesni da nije dobar da drži vodu, pa se daje rebalans itd., rade se velike analize za pad prihoda od 8%. A ovim ljudima su pali prihodi 100%. Oni građani na koje se odnosi ovaj zakon a to su oni koji su zbog ove krize ostali bez posla isto tako su analizirali svoju situaciju prije dizanja kredita i preuzeli su određeni rizik. U tom trenutku nisu mogli znati za ovu krizu između ostalog zato što je Vlada do nedavno govorila da krize nema, a sada dođe kao dobar izgovor. Dakle, nisu mogli znati za ovu krizu. Preuzeli su rizik i red je da država pokaže određeno razumijevanje prema njima za ovu godinu dana. Nažalost, sudeći iz izlaganja prethodnika ovaj prijedlog zakona neće biti podržan. Nažalost, zbog onih građana koji su ostali bez prihoda njihov proračun ne drži više vodu a sudeći po tome kako će proći nažalost ovaj zakon tako će biti dok majstori ne odu. Zahvaljujem. Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, moram ispraviti netočan navod svog kolege koji tvrdi da ovaj zakon ima jednu menu. Nije točno, ovaj zakon ima jako puno mana. Pored ostalog kao i većina drugih zakona je uglavnom neprovediv, uglavnom preskup a ljudima je lijepo čuti da brine netko o njima koji nikad o njima nije brinuo. Hvala. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Evo, ja sam sigurna da predlaganje ovakvog zakona nije način i sredstvo kojim bi se moglo učinkovito riješiti problem otplate stambenih kredita građana koji zbog bilo kojih razloga tijekom 2009. godine ostanu bez zaposlenja. Kao prvo, predlaže se da zakon traje, da se primjenjuje samo za razdoblje od jedne godine i samo za građane koji ostanu bez zaposlenja samo u razdoblju od 1.11.2008. do 31.12.2009. godine, dakle on je selektivan. Zakon se ne smije koncipirati tako da bude primjenjiv samo na određeni broj građana, samo na one koji baš u tom vremenskom razdoblju izgube zaposlenje. A što je sa onima koji su prije 1. studenog ostali bez posla? Sigurno da je njima teže. Ili onima kojima se to dogodilo poslije 31. prosinca 2009. godine? I što reći tim ljudima, da nisu imali sreće ili predložiti promjenu zakona? Nisam u stanju shvatiti da se predlažu takvi zakoni koji nisu u startu primjenjivi, koji sadrže osnovne institucionalne nedostatke, propuste i nedorečenosti. Zakon bi trebao biti dokument koji snagom institucije prava pruža sigurnost, zaštitu ili ostvarenje određenih prava svim građanima jednako bez omogućavanja pogodnosti jednoj grupi ili skupinama ali koji zakonskom snagom obvezuje sudionike na izvršavanje zakonskih odredbi i propisuje sankcije za one koji to ne čine. Ovako je to samo prijedlog nekih mjera koje će možda dati neke rezultate. S druge strane, predlagač niti u obrazloženju zakona nije objasnio kako će se on provoditi, tko će osigurati njegovu pravilnu primjenu nego u obrazloženju komentira moguće je tek i nadolazeće gospodarske krize i zaključuje da će on barem djelomično ublažiti posljedice slabog standarda nezaposlenih ali dijela građana. Već sam i ranije prilikom predlaganja sličnih zakona izrazila svoje neslaganje sa takvom vrstom zakonskih prijedloga pa i dalje stojim na stajalištu da zakoni moraju biti ozbiljno pripremljeni, da moraju imati svoju pravnu osnovu, da moraju sadržavati sve pravne elemente, da moraju biti jasni, dorečeni i primjenjivi u životu i da moraju biti dobro obrazloženi. Kako smatram da ovaj prijedlog nema gotovo nijedan od tih elemenata ne mogu ga prihvatiti i predlažem da se on odbije.

koju moram priznati nisam baš dobro shvatio kada je pokušala obrazložiti na koga se zakon odnosi i da zakon ne može biti selektivan. Ako je dobro pročitala zakon ovdje se upravo radi o Zakonu o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. godini i kao takav sam zakon je usmjeren na ljude koji su podigli i koji doista kada su ih podizali nisu mogli znati da će Hrvatska nevezano za Ameriku nego zahvaljujući upravo radu ove izuzetno loše Vlade dodatno ući u kako kako je to sam i premijer Sanader rekao u "bananu". Mogu reći da nismo više ni u "banani" nego da smo pojeli i koru od banane. S druge strane, i sam vaš. Nisam vas čuo kolegice Šolić. …/Upadica se ne čuje./… A čujte, vidjet ćemo kako ćete proći na izborima 17.5. u tom istom Đakovu. Dakle, upravo radi loše politike hrvatske Vlade i ja apeliram na vas da podržite ovaj zakon kako bi upravo tim ljudima omogućili i ovaj zakon se može produžavati, omogućili upravo da zahvaljujući ovom zakonu prebrode ovu tešku situaciju i krizu u kojoj je Hrvatska. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa mene čudi da gospodin nije primijetio u zakonu, odnosno nije ga vjerojatno pročitao. Zakon je selektivan. Dakle, radi se o onim građanima koji ostanu bez posla od 1. 11. 2009. do 31. 12. 2009. dakle koji će još ostati, a selektivan je u tom smislu da oni građani koji su ostali prije 1. 11., dakle na njih se ne bi odnosio. Ali to je manje čak i važno. Važno je da ovaj zakon zaista dira u pravne pravne odnose i to u privatno pravne odnose. Iz toga razloga je on je neprimjenjiva. Ovakvi zakonski prijedlozi su loši zbog toga jer jednostavno dirati na taj način doveli bi u Hrvatsku u jedan položaj da bi došlo do jedne pravne nesigurnosti. Što bi dovelo u posljedicu? Posljedica bi bila da bi mi kao Hrvatska imali niži kreditni … /Govornik se ne razumije./ … I upravo što čini ova Vlada, dakle ona daje prijedloge onih zakona koji su zakonski mogući, koji neće narušiti tu pravnu sigurnost u Hrvatskoj, jer narušite li jedanput ovakvu pravu sigurnost, doći će do toga da vam financijske institucije izvana, neće vam neće vam više davati sredstva, a vi dobro znate da su nama ipak važna ta inozemna sredstva. A djelovanje na kreditni rejting, na što će on utjecati? Smanjivanje kreditnog rejtinga će povećati kamatne stope za sve kredite. Prema tome, morate voditi o tome računa. A ova Vlada, što radi ova Vlada? Ova Vlada poduzimanje mjere za suzbijanje teškoća u gospodarstvu izazvane gospodarskom krizom. Upravo to. I prema tome, pratite ovaj rad Vlade u tom dijelu. Dakle, Vladi je bitno da se smanji broj nezaposlenih. To je cilj ove Vlade. I takve mjere primjenjuje. A ovakvi zakoni, koji diraju u jednu pravnu sigurnost države, sigurno nisu niti dobri, smanjuje kreditni rejting, a u konačnici sve će se to prelomiti i na građanima. I povećanje njihovih kredita.

Dakle, mi danas imamo ovdje prijedlog zakona koji je uputio u proceduru SDP zato jer smo bili suočeni sa apsolutnim nečinjenjem Vlade Republike Hrvatske. Vlade Republike Hrvatske naravno nije mogla ništa niti činiti, jer ona ne dira da ona ima nezaposlenih, odnosno da se broj nezaposlenih povećava. Vlada Republike Hrvatske nije mogla uputiti ovakav zakon zato jer ona je odvojena od naroda i građana. Ona se ne susreće sa ljudima koji ostaju bez posla. Nitko od ministara već dugo, dugo se nije sreo s nekim tko je ostao bez posla. ne znaju ministri što to znači kada netko ostane bez posla. E sada, ja sam ipak očekivao od zastupnika iz vladajuće većine da ste vi više u kontaktu s narodom pa da ste se sreli koji je jučer, prekjučer, prije mjesec dana ostao bez posla i koji vam se obrati i rekao, oprostite ja sam ostao bez posla, imam kredit, imam djecu na fakultetu ili u srednjoj školi, ne mogu im plaćati ovo, ne mogu ono. Prijeti mi opasnost da ostanem bez sna, morat ću iseliti iz stana. Pa da ste si probali razmisliti što bi mi, što bi vi tom čovjeku ponudili kao moguće rješenje. I ja dozvoljavam da vi možete reći da ovo što SDP predlaže da nije dobro, ili da nije dovoljno dobro, ili da je selektivno kao što vi kolegice kažete. Mada u Hrvatskoj imamo sijaset selektivnih zakona. Jedan vam je recimo Zakon o otocima. On se ne odnosi na sve građane Hrvatske, dakle imamo dakle imamo selektivne zakone. I da ste išli sa svojim kontra prijedlogom koji je puno jači, koji je puno sveobuhvatniji, koji će odgovoriti na sve apele koje upućujete, na sve nepravilnosti koje ukazujete. Ali ne, vi kažete ovo ne valja. I šta nudite? Nudite da mi izađemo sa jednom uljudbenom prosidbom, da svi skrušeno stanemo pred direktore banaka i uputimo jedan apel. Prosimo vas, nemojte dizati kamate na stambene kredite, prosimo vas nemojte naplaćivati kredite onima koji ostaju bez poslove, prosimo vas, nemojte izbacivati ljude iz stanova kada neće moći plaćati te kredite. Ali to nije uloga Vlade i parlamentarne većine. Uloga Vlade je da rješava problem građana, uloga Vlade je da odgovori na te zahtjeve građana koje imaju. međutim, za razliku od toga. Ja imam raspravu, ne repliku. Za razliku od toga vi ne samo da ne idete na ruku građanima, nego uzmete pero i debeloj guski mažete vrat, jer da biste isplatili plaće jučer učiteljima i medicinarima, morali ste izdati komercijalne zapise, pa onda idete sa floskulom da vam je teško i skupo isplatiti 6% povećanje plaće tim ljudima, a da biste im isplatili plaću izdate komercijalni zapis na koji dajete prinos od 75 i prodajete taj komercijalni zapis 100 kuna, komercijalnog zapisa po cijeni od 96 kuna, dakle dodatnih 4%. Dakle, da biste jučer isplatili plaću, morali ste izdati komercijalni zapis koji efektivno košta 12% i poslijepodne sjednete sa sindikatima i s njima razgovarate i kažete, gospodo ne možemo podnijeti 6% povećanje plaće, to je strašni teret za ovu državu. Ali 12% kamata za novce za tu plaću, to nije ništa, to nas uopće ne brine. Ne brine nas što će sa tih 12% banke debele profite ostvariti, ne brine nas što će zbog tog profita direktori tih banaka si isplatiti neoporezive bonuse milijunske, ne brine nas što će direktori tih banaka isplatiti opcijske dionice neoporezive, to nas apsolutno ne brine. Nas brine ovdje da omogućimo ljudima da imaj jednu godinu počeka. Ja sam mislim da doista ovaj zakon će na neki način opteretiti državni proračun. Ali gospodo pa mi ništa ne predlažemo i ne tražimo da se iz državnog proračuna izdvoji. Mi samo tražimo da ovaj Sabor donese zakon po kojem će bankama naložiti, izvolite izmijeniti ugovorni odnos, jer svaki ugovor može imati i aneks. Kako imate aneks de facto kada se podižu kamate, može biti aneks u kojem će se reći imamo jednu godinu počeka ili 6 mjeseci počeka, ili poček do određenog vremena. Dakle, možemo ići tražiti to od banaka, jer ako smo im spremni platiti 12% da isplatimo ljudima plaću, pa onda smo valjda spremni s njima ne apelirati, ne moliti, nego narediti. Pa mi smo ti koji nosimo odgovornost za ovu državu. Pa mi donosimo pravila u ovoj državi. Pa pogledajte što su neki drugi donesli zakoni, izmijenili zakone u svojim državama. Do te mjere idu da je prekjučer ili jučer Obama, predsjednik Obama naredio da oni koji su si isplatili bonuse imaju te bonuse vratiti. Pa zar se to radi u tržišnoj ekonomiji, ma nemojte. Ali predsjednik Obama si je to dozvolio. Kada je netko u Hrvatskoj rekao nekome, pa i u državnom poduzeću gdje ne vidim nikakvog razloga da se bonus isplaćuje. Izvoliš vratiti bonus jer ga nisi zaslužio. Jer to što si ostvario, ostvario si temeljem onog položaja poduzeća kojeg upravljaš a na to mjesto si došao ne sposobnošću nego političkom voljom vladajuće većine. Niti to čak nije bilo apela, potrebe da se napravi u Hrvatskoj. I mi danas umjesto da razgovaramo primjerice o prijedlogu vladajuće većine, jer ja slažem se ovo nije dovoljno radikalno da se uvede ono što je rekao kolega Linić, porezna ekstra profit koji se ostvaruje zato što nam lihvare državu sa 12% troška na komercijalne zapise pa da si dio tih 12% vratimo posredno u državni proračun kroz porez. Ili primjerice da ste vi izašli sa amandmanom na naš zakon ili amandmanom Vlade koji bi rekao da će se oporezivati svako povećanje kamata na stambene kredite koji se dakle, povećanje nakon što je kredit dan, jer čemu sada povećavati kamatu na kredit koji realizira. Pa to su novci koji su dobiveni. To su novci koje je banka posudila od nekoga, da, dobila je ovdje pa je to dala građanima. I sada na te novce koji su potrošeni, banka diže kamatu, na nove kredite. Može biti nova kamatna politika. Ali na realizirane kredite, nema nikakvog razloga da se podižu kamate. Prema tome, dajte amandman gdje ne da ćemo tražiti prolongaciju kredita nego amandman gdje ćemo reći da će se oporezivati sa 50, 70%, ne znam koliko posto. Svaka razlika u kamati na stambene kredite koji su dani već. Jer kao što kolega Bauk kaže, banke su se jako zabrinule kada je došlo u opasnost da neće moći poduzeća koje su oni kreditirali i koje grade stanove vratiti te kredite. I što su pametne banke napravile? Da bi smanjile svoj rizik, prema poduzećima koji bi mogli doći u opasnost da propadnu pa da ne budu dovršeni stanovi i da ne budu uopće realizirani povrat tih kredita ona to pretvara u kredite koje daje sada građanima po povoljnijim uvjetima. Jer očito je da će lakše naplatiti potraživanje od građana nego od građevinskih poduzeća. Pa će im biti lakše ako će doći od 10, 20, 30 ili 50 stanova nego ako će imati 2, 3, ili 5 tisuća stanova koji su nedovršeni, koje će morati onda prodavati. Prema tome, ako ovo vama nije dovoljno dobro, dajte svoje rješenje, dajte svoj prijedlog, korigirajte ovaj prijedlog, mi smo spremni na razgovor, ali nismo spremni na negaciju. Nismo spremni da ponovo gurnemo glavu u pijesak i da onda kada za 3 mjeseca izvućemo glavu iz pijeska se čudimo sa onim što je u ta tri mjeseca razoreno u Hrvatskoj. Nismo spremni na to da budemo ovisnici političke volje vladajuće većine gdje će oni koji ostanu bez posla morati doći, moliti milostinju da bi mogli preživjeti i moliti milostinju da ostanu u svojem stanu. Pa srećom, bujala je stanogradnja u posljednjih 10-ak godina, srećom, veliki broj građana, prije svega mladih obitelji je uspio riješiti svoje stambeno pitanje. Pa nemojmo sada dozvoliti da ti ljudi ostanu i završe na ulici ne zato što nemamo dobro rješenje, nego zato što vi ne želite imati rješenje, zato što je vama izgleda preče da banke dobro i profitabilno posluju nego što vam je interes građana u cilju. Hvala. Dva ispravka. Prvo. Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo, kolega Mrsić krivo navodi da mi možemo narediti bankama za ono što se već dogodilo. Možemo stvoriti neke uvjete u naprijed, ali garantiram da sve presude europskih sudova išlo bi u korist banka da bilo što sada mijenjamo. To je jedno. Drugi netočan navod je da ne slušamo narod, slušamo. A narod govori vrlo jednostavno, SDP predlaže ovaj zakon da bi zaštitio svoje načelnike, gradonačelnike, župane koji će poslije 17. 5. ostati bez posla. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih dva netočna navoda kolege Mrsića. Prvi citiram: "Isplaćuju se veliki bonusi direktorima poduzeća bez oporezivanja." Ta konstatacija nije točna, istina da se isplaćuju bonusi ogromni, vrlo često neopravdani ali da se na sve te bonuse plaćaju doprinosi, porezi i prirezi kao i na redovna plaća to je istina. Isto tako ispravio bih drugi navod da u raspravama predstavnici Kluba zastupnika HDZ-a ne brinu o zaštiti interesa građana a više brinu se o zaštiti i interesima banaka, to nije točno. Jer se niti jedan, danas niti jedna rasprava nije išla niti upućivala na interese banaka. Naprotiv, svi su govorili protiv ogromnih, enormnih dobiti koje ostvaruju poslovne banke. Hvala lijepa. Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, evo malo prije je rečeno, da Obama, američki predsjednik može reći "vratite bonuse". Bonuse u Sjedinjenim Američkim Državama trebaju vratiti one države koje je država, odnosno koje je Amerika sanirala sa desetinama ili stotinama milijuna ili milijardi dolara. Hrvatske

Ali gdje je tu sada problem? Problem je u tome što su naše Vlade, nije bitno, desne, lijeve, prodavale te banke, prodale ih, Marić kaže za 5,4 milijarde kuna, ja ustrajem za 7 milijarde kuna, prethodno ih saniravši sa 13 milijardi kuna čime smo defacto suverenitet Republike Hrvatske prenijeli na, ajde, neke su i drugorazredne europske banke. To je zločin u kojemu su sudjelovale hrvatske Vlade. Taj zločin su hrvatske Vlade priuštile hrvatskim građanima i za to bi netko u ovoj zemlji trebao odgovarati, ali kao što vidimo odgovarati će samo prezaduženi građani. Što se tiče ekstra profita, jasno je da njega treba posebno oporezovati, ne samo kod banaka nego isto tako i kod nekih hrvatskih monopolista bez obzira gdje oni imaju sjedište da li u Istri, Slavoniji, Dalmaciji ili negdje drugdje. Jer monopol da parafraziram ovdje Škegru državni je zlo. Privatni monopol je daleko najveći zlo. Nije bitno što oni imaju medije, što će ići oštro protiv nas. Ali bitno je nešto drugo da su postali nezajažljivi, da im nije dovoljno samo da dijele stotine milijuna kuna neto dobiti nakon oporezivanja, već da sada hoće direktno sudjelovati i u vlasti. E vlast im treba jasno poslati poruku. Tu vas apsolutno podržavam. Tu će IDS podržati HDZ, bilo koju drugu političku opciju koju će poslati jedan takav zakon u proceduru, da ekstra profite, monopole treba posebno oporezovati. **Šeks, Vladimir

Poštovani kolega Mršić, ja s vama dijelim zabrinutost, pogotovo dolazim iz onog kraja gdje je strašno puno ljudi ušlo u stambene kredite pogotovo mladih ljudi i to onih koji su se uspjeli zaposliti na određeno vrijeme i uspjeli su realizirati. Oni će vjerojatno biti prvi koji će ostati bez posla i na kraju će to tako biti tako biti kako je. Mene isto čudi što nitko iz Vlade nije nešto pokrenuo, a da ne postoji interes banaka teško je reći dok se ne pokuša. Ja ću podsjetiti da je prošle godine, krajem prošle godine jedna od najvećih stambenih štedionica i sama nešto slično ponudila i izišla u susret. Dakle, pokušajmo nešto napraviti, pa ćemo vidjeti jel se može. Ne ovdje se sve čini da se odbije prijedlog zakona bez nekakvih a ono što je najčudnije jeste da evo točno prije sat vremena pogledajte na Internetu, dakle u 11 i 54 je objavljeno da je HDZ-ova većina odbila SDP-ov Prijedlog o odgodi otplate kredita. Dakle, priča je očito gotova čim je to došlo iz SDP-a. To vjerojatno već i novinari prepoznaju i žalosno je što se ovako bitne teme, pogotovo ponavljam za mlade ljudi koji su jedva uspjeli doći do zaposlenja na ovakav jedan način odbijaju samo iz tog razloga što dolazi iz redova SDP-a. Državni tajnik Zdravko Marić. Izvolite. vezano za apele, neapele, činjenje i nečinjenje. I isto tako da se nadovežem na raspravu uvaženog zastupnika Mršića. Dakle, moram tu ipak ispraviti jednu netočnu tvrdnju. Dakle, znam da je bio lapsus. Nije komercijalni, nego trezorski zapis Ministarstva financija, odnosno Vlade Republike Hrvatske, ali ne po 12%. ta kamata je još uvijek na razini između 7 i 8%. Samo da znate, svaki utorak Ministarstvo financija poziva banke, mirovinske fondove, investicijske fondove na aukcije jer jednostavno ima određenu potrebu za likvidnosti. I sami vrlo dobro znate, dakle da periodika naplate prihoda i izvršenja rashoda unutar mjeseca nije jednolika, tako da postoji potreba i za takvim izdanjima. Ali u isto vrijeme treba reći da taj isti trezorski zapis i dalje dodatno utrži u smislu da ga banke mogu koristiti kao kolateralna …/Govornik se ne razumije./… Hrvatske narodne banke i na taj način zapravo Hrvatska narodna banka ima jedan dodatni mehanizam i instrument kontrole likvidnosti. Međutim, isto tako kada sam sad već stao za govornicu samo da kažem. Dakle, stalno se govori i ja se slažem sa ovima što govore da Vlada ne može ostati samo na apelima. Ali ja mislim isto tako da treba vrlo jasno reći da i ne stojimo samo na apelima i ne nastojimo biti samo na apelima. Krenimo od 10 mjeseca. Već koliko puta smo ovdje spominjali, dakle odluku Vlade odnosno prijedlog, pardon prijedlog Vlade, Sabor ju je potvrdio o povećanju limita za osiguranje štednih depozita sa 100 na 400000. krenuli su vrlo intenzivni razgovori i sastanci. Dakle, toliko samo da kažem oko komunikacije između hrvatskih banaka, Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija, odnosno Vlade. O brojnim transakcijama koje su se dogodile vi ste nešto i saznali iz medija itd. kroz naša priopćenja. Ali čitav niz sastanaka, mislim da nema ni potrebe da dnevne redove i bilješke sa tih sastanaka dovodimo. Ali Vlada jednostavno sa svojim mjerama i aktivnostima i instrumentima utjecala na banke da ne idu dodatno sa povećanjem kamata. Samo jedan slikoviti primjer iz drugog mjeseca. Vi se vrlo dobro sjećate 15.2. na naplatu je dolazila ona euro obveznica od 500 milijuna eura. Vi znate da je to bila koordinirana akcija između Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija kojom je Hrvatska narodna banka svojom odlukom spustila minimalno potrebna devizna potraživanja sa 28 i pol posto na 25. Time su se otvorila određena sredstva bankama na raspolaganju koja su bila između ostalog, dakle namijenjena vezivanju. Hrvatska narodna banka vrlo je jasno dala do znanja da se to, taj poslovni odnos između banaka i Ministarstva financija radi bilateralno. Mi smo to napravili i javnost i mediji, pa i brojni ekonomski analitičari ostali su mogu reći ugodno iznenađeni što je recimo cijena tog tog sindiciranog kredita, odnosno tog zaduženja bila ispod njihovih očekivanja. Pa su brojna pitanja bila čim smo mi njih to ucijenili, a vrlo jasno smo rekli i sami su bankari potvrdili bez ikakvih ucjena samo argumentima, argumentima kako i na koji način voditi ekonomsku politiku. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa dakle, samo da utvrdimo točni navod, a točni navod je dakle na današnjoj aukciji trezorskih zapisa, ja se ispričavam trezorski su. Ministarstvo financija planiralo je iznos izdanja od 100 milijuna kuna dok je ostvareni iznos 52 milijuna kuna. Ročnost je 182 dana, što znači polugodišnji su. Prodali ste 100 kuna po 96 kuna, što znači 4% ste dali i dali ste kamatu godišnju od 7,75. Na godišnjem nivou bi to bilo znači više od 12% troška za taj trezorski zapis. Budući da se radi o polugodišnjem izdanju vi ste dali 4% diskonta. To se penje negdje na 14 do 15% troška na tih 52 milijuna kuna. Iz toga ste isplatili plaće koje kasne 10 dana. Prema tome, vi ste plaće gdje kukate da je 6% vam skupo platili bankama 14 do 15% troška na taj novac.

Razjašnjenje točnog navoda. Tajniče pribilježite to. Ponovo se obogaćuje poslovnička praksa.

dvojbeni optimistično-pesimistični grafit u Zagrebu koji glasi: "U Hrvatskoj ništa ne uspijeva pa neće ni kriza." Ovaj prvi dio je izgleda točan, a ovaj drugi dio, zato kažem da je dvojben, je ipak nešto drugačiji nego kako grafit glasi. Nekako na tom tragu je u dva navrata i izlaganje našega uvaženog državnog tajnika, nadarenog državnog tajnika, usput budi rečeno iz Slavonskog Broda da bankrota države neće biti, a ujedno i upozorenja osobito na mom kolegi Kajinu da ne širimo ili da ne širi i ne sijemo paniku kod građanstva slanjem crnih slutnji i poruka. No, gospodine državni tajniče, hrvatski narod je zaista strpljiv, iako se nevjerodostojnost izjava i nastupa i premijera i Vlade prelama preko njihovih leđa. Kada kažem nevjerodostojnost, onda mislim na izjave da će Hrvatska biti tek neznatno okrznuta svjetskom gospodarskom krizom date u studenom prošle godine, da neće rasti stopa nezaposlenosti, ona raste i to svakodnevno, da ćemo obraniti tečaj kune, a svi znamo da je negdje prije 2, 3 mjeseca bio 7,14, sad je 7,5, zaokružimo, da neće rasti kamata na kredite, iako sam i osobno dobio obavijest od jedne banke da mi je povećana rata ili obrok. Predviđena je i govoreno je da će biti stopa gospodarskog rasta od oko 3%, a evo sada moramo govoriti ne o stopi gospodarskog rasta, nego o stopi gospodarskog pada, ili kako kažu negativnost rasta, što je meni smiješno, dakle radi se o gospodarskom padu. Dva puta se ide na popravni ispit u ministarstvima u svezi ušteda, zatim se šalje neobvezni medijski apel, zamolba ili kako netko reče prosidba premijera bankama o nepovećanju kamata kamata itd. Uštede, sječa plaća, plašenje Međunarodnim monetarnim fondom kao baba rogom, a ne možda rukom spasa utopljeniku. Stara hrvatska poslovica kaže radiše svega biše, u štediše još i više." Dakle, na prvom mjestu rad. Rad, proizvodnja, pa tek onda štednja. Što će to štedjeti onaj koji ništa ne zaradi i koji ništa nema? Ne može ništa ni uštedjeti. Možda neovisni mediji, ovo možda moram prekrižiti kao na onim plakatima i onim prospektima za jednu našu banku, pumpaju strah od Međunarodnog monetarnog fonda, predstavljaju MMF, da tako skratim kao nešto što je opasno za Hrvatsku, kao nešto što Hrvatskoj ili nije potrebno ili. A zašto je tome tako? Pa zato što bi feud i feudalne povlastice došle u pitanje. Naša država po strukturi vlasti zapravo je toliko feudalizirana, a onda struktura toga feuda se očituje i sastoji u nepotizmu, klijentelizmu, karijerizmu i grabeži. Dolaskom MMF-a mnogi od ovih sadržaja bi sasvim sigurno otpali. Malo prije sam telefonski razgovarao sa jednim prijateljem iz Slavonskog Broda pa mi je rekao zastupniče, recite da banke i ovaj prijedlog SDP-a da su to samo mrvice, da su to samo krpice, kako nekad bješe riječka krpica u moru onoga što zapravo treba mijenjati. Pa mi je rekao kako to da strane firme, korporacije, jasno i banke mogu raditi u Hrvatskoj za građane Hrvatske nepovoljnijim uvjetima nego što to rade u matičnim zemljama? Za primjer, hajde, ne bih htio reklamirati neku firmu trgovačku ovdje, ali austrijska firma ovdje u Hrvatskoj ima 2 tisuće kuna plaću, a prosječni osobni dohodak je u Hrvatskoj 5 U Austriji taj isti radnik ili djelatnik, kako god hoćete u tom trgovačkom lancu ima točno prosječni osobni dohodak prosječnog Austrijanca. Dakle, 1 500 eura i on ima 1 500 eura. Dakle, naš radnik radi u Hrvatskoj za 30% prosječnog osobnog dohotka, 35, a u Austriji radi točno onoliko koliko je prosječni osobni austrijski dohodak. Dalje, kako to da lasom hvataju u Njemačkoj ljude koji bi koristili Deutsche telekom, kako se već zove, usluge, a kod nas se uredno naplaćuje pretplata na štetu hrvatskih građana i njihovih džepova? Kako to da su te usluge zauzimaju 15% u potrošačkoj košarici u Hrvatskoj, dakle telefonske usluge i ostale, a u drugim zemljama od Europe, uljuđene Europe 5 do 10%? To je pljačka hrvatskog naroda. To je pljačka, a narod ili građani čine državu. To je pljačka Hrvatske države ekstra profitima koji se iznose iz Hrvatske bez ikakve kontrole. I mi ovdje danas raspravljamo imamo li mi instrumente i alate da prolongiramo otplatu kredita ili nemamo. Tako kažu neki da ćemo spustiti kreditni rejting Hrvatske. Ma nemojte, a građani neka crknu. Dakle, nije samo stvar u bankama, nego imamo mi i druge stvari ovdje, krupnije za rješavati, dakle jednostavnije jer istina je voda duboka. Zapravo smo postali vazali, a ne feudalci, krupnijih feudalaca. Zato, ovaj prijedlog zakona koji je po svemu sudeći dobronamjeran i dobar, ali vidimo već na internetu da je odbijen, iako nije bilo glasovanja. Nisu se stekli uvjeti. eto, da se nekakva mrvica ostvari za ljude u nevolji, za naše građane, očito kažem neće proći, iako ću ja osobno dignuti ruku za ovaj prijedlog i molio bih samo zamjenu imena, odnosno naziva prolongacija jer ima hrvatski izraz produženje otplate stambenih kredita, a ne prolongacija pa onda pogotovo ću dignuti ruku za to, ali Hrvatski sabor ima puno važnija i puno pametnija posla da raspravlja o nekim sustavnim pitanjima koja se odnose na pljačku ove države, zbog čega je tako već rekao bih polako izrečena opaska opaska da je to banana država, a mi to ne želimo biti, mi to zaista ne želimo biti. Hvala vam lijepo. Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Slažem se sa svim izlaganjima osim sa jednom izrekom koja je netočna. Kolega Grubišić je rekao: "Ništa u Hrvatskoj ne uspijeva osim…". To je netočno. Ja mislim da u Hrvatskoj ogromna većina stvari uspijeva. Rekli ste da u Hrvatskoj ništa ne uspijeva. Ja ću reći samo što je uspjelo. Dakle, ovo je netočno jer u Hrvatskoj je uspjelo slijedeće. Uspjeli smo srušiti po našem projektu komunizam. Uspjeli smo obraniti Hrvatsku državu od višestruko jačeg neprijatelja u srpskoj agresiji. Uspjeli smo u Hrvatskoj državi uspostaviti demokratski poredak. Uspjeli smo bruto nacionalni dohodak dovesti na najvišu razinu među svim zemljama regije. Uspjeli smo Hrvatsku deset godina nakon rata dovesti na prag euro-atlanskih integracija. Dakle, netočno je da u Hrvatskoj ništa ne uspijeva, većina važnih stvari uspijeva. Hvala. Kolega Grubišić, ne možete pod firmom povrede poslovnika reagirati na netočan navod, na tvrdnju o netočnom navodu. Nemojte to raditi. Ja vidim da ste podigli pločicu i da ste odmah željeli reagirati na

Zalažem se za apsolutno povjerenje u banke i još u nešto o čemu nitko nije govorio, o povratku potrošnje u Hrvatskoj jer bez toga nema naprosto budućnosti niti radnih mjesta. Ono što je sigurno dobro, dobro je da su naše banke stabilne. Treba imati povjerenja u banke. Ja tvrdim najsigurniji je novac u bankama. Ja sam prolazio agoniju oko Istarske banke koja nije bila sanirana ni sa jednom kunom proračunskog novca i to naprosto ne želim nikome. Urušimo li banke ode država ali niti banke ne smiju urušiti državu megalomanskim svojim dobitima koje se na godišnjoj razini kreću između 40 i 50%. Slažem se s vama, Hrvatska 2009. to ja stalno govorim ima manje suvereniteta no što smo imali od 91. na ovamo jer nas mogu ucjenjivati drugorazredne europske banke. Tko je za to odgovoran? Za to su odgovorne hrvatske Vlade i odgovorna je servilnost Sabora. Vlade koje su prodavale sanirane banke a zastupnici koji bi odšutjeli na te namjere. Ali isto tako jednu stvar mi moramo priznati stranim bankama da su na neki način vratile povjerenje u te banke jer u hrvatske banke kako su se one vodile do konca devedesetih godina de facto nitko nije vjerovao. Ali danas su isto tako te banke, i to možemo reći, zadužile Hrvatsku ali zato opet nisu toliko krive one koliko su krive Vlade koje su živjele samo od uvoza a nikako proizvodnje. I šta sad treba napraviti? Jasno je da treba mijenjati Vladu, jasno je da treba i dalje imati povjerenja razumljivo do tih pa i takvih banaka ali i banke moraju korigirati te svoje kamate. Treba refinancirati kredite, nama sve stoji, trgovina je pala za 13,7% u prvom mjesecu. Pitajmo se koliko je manje PDV-a u proračunu? 512 ljudi gubi svaki dan posao. Koliko je manje doprinosa u proračunu? I utoliko doista treba poslati poruku, banke su stabilne ali treba isto raditi i treba povećati potrošnju jer bez toga mi nećemo uspjeti održati radna mjesta. …/Upadica se ne čuje./… Molim? **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. Nadam se da niste mislili mene mijenjati, mene kao Vladu.

gospodine potpredsjedniče. Gospodine Kajin, ja nisam rekao da vi sijete paniku nego je gospodin državni tajnik u jednom navratu nakon vašeg izlaganja upozorio da ovdje ne šaljemo takve crne poruke i slutnje pa i da ne sijemo paniku kod građanstva, o tome sam govorio. A vi ste onda već usput govorili, da se i na to kao repliku pozovem, da se ipak sa tim bankama uspjelo u Hrvatskoj povećati potrošnju itd. A što je sve u Hrvatskoj uspjelo, naime odnosno govornika prije vas. Uspio nam je i kriminal, i mafija, i sve kod nas uspijeva. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Rasprava je otišla dosta široko pa ću ja podsjetiti samo da rasprava o ovom zakonu je ustvari rasprava o tome kako djelovati u jednom jako malom segmentu koji se javlja ili će se javljati u povećanom broju kao posljedica krize. Ili što reče jedan kolega zastupnik u prethodnim raspravama, ovaj zakon koji bi trebao biti odgovor na situaciju u kojoj će se nezaposleni naći i to oni koji će biti u bezizlaznoj situaciji da im učini malo manje bezizlaznim ili da im osigura nekakav tračak svjetla na kraju tunela. bit, suština ovog zakona. To je ono zbog čega mi trebamo dići ruku za njega ili protiv njega ako se ne slažemo. I normalno da to nije niti najbolje, niti jedino moguće rješenje, niti je to odgovor na sve probleme koji su posljedica i bankarskog sustava, i krize, i globalnih financijskih kriza, recesija, nepokrivenosti ili neravnoteže između realne ekonomije ili špekulativnih financijskih procesa. I ne zaboravimo to. To je samo pitanje da li smo mi spremni evo u tom jednom malom dijelu ne rješavajući ovim zakonom sva ova druga pitanja koja su se ovdje s punim pravom otvarala i s jedne i s druge strane Sabora da li mi želimo tim tim ljudima koji ostanu bez posla, koji zbog toga mogu ostati i bez krova nad glavom pružiti svjetlo na kraju tunela, dati im kako kaže kolega ne prolongaciju nego nekakvu odgodu da bi oni eventualno riješili svoj problem uz pomoć države uz vlastiti angažman uz popravak stanja u gospodarstvu zaposliti se ponovo i nastavili vraćati kredit. Ali svakako ni ja neću propustiti priliku da ovu raspravu ne iskoristi i ne kažem nešto o tom našem bankarskom sistemu. Ja se naime slažem sa mnogim raspravama, kritičnim raspravama ovdje koje su išle prema bankama, ali nipošto ne mislim da su banke zločesti dečki ili da su oni koji upravljaju bankama zločesti dečki koji se eto bahate i zloupotrebljavaju situacije i građana i države. Pa shvatimo da te banke i ti koji vode te banke naprosto racionalno ponašaju i oni će se uvije ponašati racionalno u korist svojih vlasnika i u korist svojih profita. Međutim, isto tako ne zaboravimo da te banke ma koliko one snažene bile, djeluju i posluju u okviru pravne države, države koja bi trebala biti jača od njihovog racionalnog ponašanja, ali ponašanja koje nije u korist razvoja gospodarstva i koje može biti neka vrsta lihvarenja u ovakvim kriznim uvjetima. Zbog toga država koja ne zato što je država samostalna i nezavisna, nego zato što ima pravne instrumente, mora biti jača i mora osim dobrih i pristojnih razgovora s tim bankama koristiti te instrumente i natjerati i te banke da se racionalno ponašaju, ali u drugačijim uvjetima. I ja se slažem naročito sa raspravom kolege Marića koji je rekao da tu treba uspostaviti jednu ravnotežu. Ravnotežu između banaka, gospodarstva, države, građana. Jer šta se inače događa? I banke su ugrožene, neće ni one nastaviti i zauvijek moći ovako, ovako lagodno poslovati i stvarati profit. Da je to tako, ispričat ću vam jedan kratki primjer. Nedavno mi se u razgovoru jedan poduzetnik koji zapošljava tristotinjak ljudi požalio da mi jedna poslovna banka bez spremnosti da uopće razgovara, želi blokirati žiro račun za nekakav dug od 100 tisuća kuna, a da njegovih 300 radnika, zbog čije blokade te firme može doći u ozbiljne probleme, ima kod te banke zaduženja od 12 milijuna kuna, dizali su kredite. Znači ta banka je ovog trenutka spremna odrezati zbog 100 tisuća kuna sitnog duga za jednog poduzetnika, spremna je odrezati i dovesti u pitanje tih 12 milijuna. Očito se još uvijek ozbiljno ne zabrinjavaju utjecanjem krize na njihovo poslovanje. U prilog tome govori i činjenica o kojoj je također govorio kolega Marić, da ih uopće ne zanimaju plasmani u gospodarstvo, da ih uopće ne brine to što ni što ni građani nisu više zainteresirani, jer očito da još uvijek imaju državu koja sve više i više posuđuje na tom domaćem tržištu iako se u državi hvalimo da nam pada dug države u inozemstvu, taj dug države indirektno raste kroz zaduženje kod domaćih banaka, jer se domaće banke zadužuju u inozemstvu, država posuđe po sve već im i većim kamatama novac u domaćim bankama i tu nam se opet zatvara jedan krug. Ima puno tih krugova koji se mogu zatvoriti i koji nas mogu sve skupa skupo koštati. I zato ja se ne slažem nipošto s onima koji misle da su jedino pristojni apeli, pa i iz ove sabornice, način kako se sa bankama razgovara i dogovara. Ja se ne slažem ni s onima koji misle da bankama treba slati prijeteće poruke, da treba dizati hajku protiv banaka, ali zagovaram i podržavam sve one koji su ovdje u sabornici govorili da je država, odnosno Vlada dužna koristiti sve instrumente koje ima da stavi te banke u okvire i da onda riješimo mnoga otvorena pitanja, opet ih nećemo riješiti do kraja. Jedan od instrumenata je i ovaj zakon. Drugi je svakako priča koja se danas ovdje otvorila i koja će sigurno zanimati banke i bankare, a to je da država raspolaže s instrumentom da može oporezovati nekakve ekstra dobiti banaka, da može oporezivati rast kamata na određene vrste kredita. I neka to bude poruka. Ja ne mislim da se treba svaditi s bankarima, naprotiv, ja mislim da s njima treba razgovarati i kao što se oni racionalno ponašaju, mislim da se i država treba racionalno ponašati u postojećim uvjetima. A ti uvjeti su dragi kolege s tim ću i završiti, da je u prošlom mjesecu bez posla i na Zavod za zapošljavanje prijavilo se preko 14 tisuća ljudi. Od toga se jedan dio zaposlio, ali u cjelini to je 8 tisuća nezaposlenih više, nego ih je bilo mjesec prije toga. Nakon 9 godina neprestanog rasta broja zaposlenih u gospodarstvu, čuli smo upravo nedavno podatak, da je prvi put smanjen broj zaposlenih, a to je onaj podatak koji nas zanima za nećete vjerovati 5 tisuća radnih mjesta. To su ti uvjeti. To je neprestani pad potrošnje, to je pad bruto društvenog proizvoda, to je rast kamata, bez obzira da li govorimo o kamatama na kredite za koje se zadužuje stanovništvo ili država. To su uvjeti u kojima mi danas donosimo odluku hoćemo li ili nećemo glasati za ovaj zakon. Ovaj zakon je naprosto svjetlo na kraju tunela za one koji su ostali bez posla i koji zbog toga mogu ostati bez stana. Neki su ostali bez posla i nastaviti će vraćati kredite jer se snalaze na neki drugi način, ali neki nemaju izlaza i ovaj zakon bi to trebao biti. bit i suština ovog drugog, a sve ovo je rasprava jedne šire naravi i što se mene tiče, ja doista očekujem od Vlade Republike Hrvatske da koristi sve instrumente kako bi uspostavila harmoniju između financijskog realnog sektora gospodarstva države i građana. (HDZ)** Hvala. Pet minutna rasprava, Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. U što vas ja želim uvjeriti? Da treba spasiti stanove ali treba primarno spašavati u ovoj zemlji radna mjesta. Čime? Povoljnim zajmovima. Zašto? Treba refinancirati kredite. Sve stoji. Još jedanput ću ponoviti. Trgovina je u siječnju 2009. imala manji prihod od 13,7%. Ajde, upitajmo se, koliko je to manje od PDV-a u državnom proračunu. 512 ljudi u veljači gubi posao. Koliko će to biti manje doprinosa u državnom proračunu. Što treba učiniti u ovom trenutku? Pa treba hrvatskoj javnosti poslati poruku uraditi. Treba povećati potrošnju. Bez potrošnje nema trgovine, nema kupnje, nema prodaje, nema gradnje, nema putovanja, sve stoji, sve se blokira, ništa se jednostavno ne kreće. Ali bez potrošnje, isto tako, nema niti bankarskih prihoda ali Boga mi nema niti prihoda u proračunu, a bez proračunskih prihoda nema razvoja, onda padaju plaće, padaju penzije, čak čak nam se prijeti da će doći u pitanje same penzije, odnosno plaće. Ako ministar Šuker nas plaši da neće biti za plaće, onda on zajedno, ne sa gospodinom Šeksom, nego Vladom mora otići. Ako je istina da nema ni za plaće ni za penzije, onda gospodin Šuker, zajedno sa Vladom, ali ne Šeksom isto tako treba otići. Gospodin Šeks će ostati do narednih izbora a nakon toga će možda to mjesto imati netko drugi. Jasno je ovo što smo ovdje čuli da treba oporezovati ekstra profite, ne samo banaka, treba oporezovati ekstra profite i monopoliste. monopoliste. Neki monopolisti su državni, kao Hrvatske vode, kao HEP, neki su privatni. Neću ih sada nabrojati, ali isto tako stranke onda od tih monopolista, kada im se na taj način šalju poruke, ne smiju primati nikakve donacije. Što se tiče kredite, dobro je da su banke stabilne. Treba imati povjerenja u banke. To ću još jedanput ponoviti. Najsigurnije je novac štedjeti u našim bankama. Rekoh malo prije sa mjesta, prolazio sam agoniju sa istarskom bankom, ta banka nije bila niti jednom lipom sanirana od države. Ja to nikome ne želim. Ako urušimo povjerenje u banke, urušili smo jednostavno državu, ali niti banke ne smiju urušiti državu svojom megalomanijom. I zato banke trebaju korigirati svoje kredite koje u ovom trenutku ili dobiti prelaze i 50%. svatko, svaka drugorazredna banka može ucjenjivati državu a tko nas je na to doveo, rekoh, prije svega hrvatske Vlade i servilnost Sabora. Ali isto tako moramo bankama priznati, pa kakve god jesu, da su vratile povjerenje građana, da štede u tim bankama, jer znamo jako dobro što se događalo do konca '90.-tih godina. Banke nakon 2000. godine, izuzetak je Riječka banka, su uglavnom stabilne, ne treba ih sanirati, to je pozitivno, one zapošljavaju, zarađuju, plaćaju porez, hajde, ne izvlače dobit, vračaju ga kroz znamo šta, ali one su isto tako zadužile državu ali opet nije za to krivnja na koliko na Vladama koje su naprosto financirale potrošnju iz uvoza a ne kroz proizvodnju. Ja se apsolutno slažem da oni koji su moraju dobiti priliku da prolongiraju ili šta ja znam kako se to kaže, produže rok otplate svojih zajmova. Pa nije to nikakva orginalna inovacija u u ovome trenutku. Pa to radi Berlusconi, pa to radi Sarkozy, pa to rade …/Govornik se ne razumije./… pa to svi naprosto rade, idu za time da ako se poduzeće nađe u problemima, treba vratiti kredite u roku od 5 godina kaže, evo 2009. je teška godina, krizna godina, pa vrati onu šestu godinu. Pa to je bit, to je poanta. Jednako tako poanta je kamata. Ova kamata od 8, 9, 10, 11, 12% u Hrvatskoj je previsoka. U Velikoj Britaniji ona je 0,5%, u Italiji do 2%, u Njemačkoj i Francuskoj isto tako. Zašto je bitna kamata? Pa ono o čemu sam i govorio, da se potakne potrošnja, to je bit. Treba povećati potrošnju, to jedino može izvući Hrvatsku iz problema, a tko to može učiniti, pa jedino onaj tko ima novaca. A novac imaju banke. Na taj način povećati ćemo trgovinu, graditeljstvo, investiciju, putovanja, ne znam kupnju automobila, ali u konačnici i naše banke će imati veće profite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Prije završnog osvrta, državni tajnik Zdravko Marić. Hvala lijepo, samo kratko. Dakle, uvaženi zastupnik Kajin i ja nikako, kako kažu, kolokvijalno "na zelenu granu", po pitanju interpretacije riječi ministra Šukera. Dakle, ponoviti ću još jedanput, ministar Šuker niti je ikome prijetio, niti je ikome prikazivao i govorio nekakve prijetnje, katastrofične situacije i slično. Dakle, govorili smo o paketu antirecesijskih mjera. Ono što je nekoliko puta već rečeno. Plaće i mirovine su isplaćene do sada i nastojati ćemo ih i dalje tako držati. Da određene poteškoće i određeni poremećaji postoje. I mislim da smo vi svjedoci,

(IDS)** Ministar Šuker je rekao neće biti za plaće. Ako je ministar Šuker ovu zemlju zajedno sa Vladom doveo u tu situaciju u zemlji, onda on i Vlada moraju otići. Je ali vi govorite nastojati ćemo isplatiti plaće, ma ne da ćete nas Gospođa Dragica Zgrebec, u ime predlagatelja. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Mi predlažemo ovim zakonom prolongat na otplate stambenih kredite za one građane koji će ostati bez posla u 2009. godini. Naime, činjenica jest da i banke mogu svojim općim uvjetima poslovanja to činiti, neke banke to čini, ali mislimo da je potrebna određena intervencija i države jer to čine i mnoge zemlje u svijetu. Dakle, interveniraju u doba krize. S obzirom da je ovo prvo čitanje zakona i da mu je skinut prvi postupak, prihvaćamo prijedlog Vlade da se ne ograničava rok kada je radnik ostao bez posla, dakle da svi radnici koji ostaju bez posla i ne mogu otplaćivati stambene kredite, mogu koristiti ovu mjeru prolongata za 2009. godinu. Ponoviti ću da su banke u Hrvatskoj u privilegiranom položaju. One ostvaruju visoke profite, ne plaćaju porez na kapitalnu dobit. Dakle, niti na visoku kamatu, niti na dividendu i one moraju imati sluha kako za gospodarstvo tako i za građane vjerovnike kao što ih to imaju i prema na primjer u ovo vrijeme građevinskim tvrtkama koje ne mogu prodati stanove a banke su ih pratile u toj izgradnji. Ponovit ću da se apelom ne mogu rješavati problemi niti ostvariti efekti. Oni se mogu riješiti ovakvim zakonom. Na žalost, od 10 mjera, antirecesijskih mjera koje je Vlada na temelju kojeg radi rebalans proračuna samo deseta mjera govori o održanju životnog standarda najugroženijih skupina društva. Iz te mjere se zapravo ništa ne može iščitati što će se činiti, jer ona u popratnom dijelu kaže da će se osigurati adekvatna razina sredstava za održavanje životnog standarda najugroženijih skupina stanovništva. Što su to adekvatne mjere? U kom smislu će Vlada u tom segmentu raditi na rebalansu proračuna mi zapravo nećemo znati dok proračun ne stigne na naše klupe. Da bi se nešto bitnije učinilo kroz rebalans proračuna potrebno je mijenjati i određene zakone. Jedna od takvih mjera koja neće biti vezana uz troškove iz državnog proračuna jest i ovaj zakon koji predlažemo. Zato pozivam kolegice i kolege da prihvatimo ovaj zakon u prvom čitanju. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15,00 sati sa točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o utvrđivanju osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika u 2009. godini. Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a. Odbor za Ustav ima u 14,00 sati sjednicu, pa će raspraviti i točku 9. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ako to bude se raspravilo i ako stigne izvješće onda ću predložiti spajanje rasprave točke 2. i točke 9.